прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватись.

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Дорогі друзі, традиційно щороку у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Це дуже хороша і об'єднуюча традиція для всіх українців всього світу. Вишиванка – це один із символів нашого українського народу. І я хочу привітати з Днем вишиванки і усіх українців

Дуже приємно, що сьогоднішній зал яскравий, колоритний. Я сподіваюсь, що робота у нас теж буде активною. Також сьогодні християни східного обряду відзначають одне з найбільших і найважливіших свят – Вознесіння Господнє. І щиро вітаю усіх українців з тим великим святом, бажаю Божого благословення і Божої опіки над усім нашим народом. Отже, переходимо до роботи, колеги. Хочу нагадати, що ми вчора завершили нашу роботу розглядом Закону 2386а, і сьогодні зранку ми завершимо розгляд правок і будемо переходити до прийняття рішення. Теж хочу сказати, що це для комітету… Андрій Кожем'якін, по ДБР законопроект шляхом перенесення я поставлю відразу після трансплантації, і ми побачимо наявність голосів, щоб ми не поставили під ризик цей важливий закон. Якщо будуть, ми тут же в його зайдемо, він є в порядку денному, просто, щоб не поставити ризик, ми будемо шляхом перенесення його після другого питання спеціального для того, щоб могли перенесенням побачити наявність голосів і не поставили під ризик, і не завалити його, як це було попереднього разу. Я теж хочу сказати, що після обговорення Закону про трансплантацію, я надам всім фракціям по хвилині перед голосуванням, щоб ми змогли вийти на консолідоване рішення і, я сподіваюсь, на позитивне рішення. А зараз я оголошую продовження розгляду Закону 2386а-1. І запрошую на трибуну голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну. Будь ласка, пані Оля.

ми завершили розгляд поправкою 154 народного депутата Мусія. І тому відразу починаємо з обговорення і я прошу включити мікрофон пану Мусію. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, українці. Зі святом подвійним: сьогодні і День вишиванки, ви знаєте, також. Продовжуючи вчорашню дискусію щодо трансплантації, Ольга Вадимівна, якраз це стосується розуміння оцієї моєї правки 154, яка говорить про можливість міждержавного обміну під час проведення трансплантації. Ви знаєте, що в Європі існує європейська мережатрансплантології, де усі країни мають свої бази даних по трансплантації з базою даних органів для трансплантації, об'єднані в єдину мережу. І якраз ця стаття, ну, врахована частково моя правка, але насправді оце, що не враховано, воно якраз стосується міжнародної участі в міжнародній базі даних по трансплантології. Тому я би просив, по-перше, прокоментувати. А по-друге, все-таки повністю врахувати мою правку, особливо розділ поміж державних відносинах щодотрансплантології. Дякую. Шановний Олег Степанович, я вам дякую за слушне зауваження. Насправді відповідно до цього закону планується приєднання України до міжнародної мережі для того, щоб українські громадяни ті, які потребують трансплантації, могли отримувати і і допомогу від міжнародної спільноти. І у зв'язку з врахуванням поправки № 153 комітету, якою пропонується остаточна редакція статті 18 закону, поправка ваша 154 врахована редакційно. Дякую.

Дякую. Йдемо далі по поправкам. Я нагадую вам, що я буду зачитувати правки, які відхилені. Ще раз хочу нагадати для тих народних депутатів, які до мене підходили перед початком засідання. По завершенню обговорення я дам по хвилині кожній фракції. І усі ті, які просили виступити, зокрема Антон Геращенко, буде можливість виступити по хвилині. 163 правка. Наполягає. 160-а. Будь ласка, Мусій, 160-а. Шановні народні депутати! Ця правка стосується захисту персональних даних в єдиних оцих реєстрах: і реєстрі донорів, і реєстрі того, що ми можемо трансплантувати. Насправді, ви знаєте, що зараз відбувається абсолютна вакханалія із приписною так званою кампанією по сімейній медицині, де декларації вносять абсолютно в незахищені бази даних. І всі наші персональні дані щодо наших захворювань, будуть у вільному доступі, умовно кажучи. І міністерство, і Кабмін нічого взагалі не зробило, щоб захистити персональні дані в сімейній медицині. А це стосується, саме в такій редакції запропонованій мною, обов'язку держави персональні дані по трансплантації, особливо тих людей, які дали згоду на трансплантацію своїх органів і тканин в пропонованій редакції, захистити таких людей від можливих зловживань з боку якихось недоброзичливців. Тому захист персональних даних є дуже важливим, Дякую. Пані Оля, будь ласка. в сфері сімейної медицини, які сьогодні передаються громадянами України. І хочу зазначити, що в Законі про трансплантацію, Закон цей про трансплантацію, забезпечує збереження персональних даних відповідно до міжнародних стандартів. ваша правка номер 160 врахована редакційно у поправках 97 та 168 комітету, в остаточній редакції статей 11 та 21 закону, запропонованій і підтриманий головним комітетом. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Я ставлю на голосування поправку 160. Вона врахована редакційно, але пан Олег наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

бо ми маємо ситуацію зараз абсолютно неадекватною рекламою лікарських засобів. І, я думаю, що стаття, яку виключили і врахували частково десь там в інших правках, вона мала б бути окремою в цьому законі, де була б абсолютно чітка і зрозуміла заборона того, що будь-що пов'язане з трансплантацією, заборонено для реклами в Україні. Тому я прошу цю правку також поставити на голосування. О.В. Шановний Олег Степанович, повністю підтримую вашу позицію щодо необхідності заборони реклами лікарських засобів в засобах масової інформації, які приводять до самолікування і до жахливих наслідків. І хочу зазначити, що ваша позиція врахована комітетом і у зв'язку з врахуванням поправки 164 комітет в остаточній редакції статті 20 закону, тобто вона перенесена просто в іншу статтю, і там як би ваша позиція підтримана. Дякую. Наполягає на голосуванні пан Олег. І тому я ставлю на голосування правку 163, комітет її відхилив, але автор правки наполягає на голосуванні. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Шановні народні депутати, ця правка стосується того, що під час трансплантації і виготовленнябіоімплантатів можуть надавати тільки акредитовані в установленому порядку заклади охорони здоров'я і наукові установи. І саме тут залишена ця редакція: слово "наукові установи". Вона врахована як би частково, але наукові установи в тій редакції, яка запропонована комітетом, знову випали. І вважаю, що станом на сьогодні Академія медичних наук, яка має заклади охорони здоров'я третинного рівня, де якраз швидше за все і буде проводитись трансплантація, мали би бути відображені, поки що в тексті закону, поки існує Академія медичних наук. А то вийде так, якщо ми приймемо закон, то трансплантацією будуть займатися тільки заклади охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Тому я би просив також проголосувати цю правку в повному обсязі, щоб наукові установи залишились в даній редакції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Оля, будь ласка. трансплантацією будуть займатися ті заклади охорони здоров'я, власне, які отримають ліцензування на цей вид діяльності. І закон не передбачає перерахування назв закладів охорони здоров'я, це передбачається іншим законом, який, власне, ліцензує цей вид діяльності. І ваша правка, ваші застереження були враховані редакційно у поправці номер 161. Дякую. Дякую. Отже, поправка, 166, врахована редакційно, але автор наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Шановні народні депутати! Хочу якраз скористатися цією хвилиною, щоб дати зрозуміти всьому сесійному залу про те, що комітет настільки системно доопрацював за ці два роки законопроект, що я би закликав одразу підтримати його, безумовно, у другому читанні повністю всіх народних депутатів. Це є абсолютно злагоджена позиція і Академії наук, і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України, і Генеральної прокуратури України. Поставлено більше 20 запобіжників, щоб розвіяти оці всі міфи, що когось будуть розбирати на якісь органи, що це буде можливо зробити. Насправді ми зробили такий механізм, який практично нівелює зовсім і дорівнює, і наближається до нуля можливість зловживань при трансплантації. Саме тому я не буду наполягати, безумовно, на голосуванні за цю правку, але хочу, щоб ми всім залом нарешті підтримали рятування 5 тисяч життів щороку введенням в дію цього законопроекту. Дякую вам. Тоді ми рухаємося далі, Ви не наполягаєте на голосуванні. Отже, наступна 176-а. Не наполягає автор. 181-а. Не наполягає автор. І, колеги, хочу оголосити, що ми вже підходимо… лишилося кілька правок. Будь ласка, і тому я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів у зал ми через кілька хвилин завершуємо обговорення. 183 правка. Олег Мусій, будь ласка. всі матеріали, які забираються у людини: чи в живого донора, чи в того, хто помер, – і взяті для трансплантації, вони після мають пройти спеціальну обробку. І ця спеціальна обробка, яку з введенням Закону України "Про технічні регламенти" підлягає обов'язково затвердженню через технічні регламенти, що дорівнює, тому що ті тканини, які будуть трансплантуватися чи пересаджуватися людям, вони мають пройти оцю процедуру технічних регламентів і бути якісними. Це забезпечує тільки введення технічних регламентів, і насправді, от там, де враховано в розумінні технічних регламентів, вона не врахована. Тому я попросив би, щоб ми з розумінням поставилися і врахували слово "технічні регламенти" як обов'язкове при застосуванні тканин, які виготовляються для пересадки. Тому я попрошу обов'язково… ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олег, 183 правка врахована редакційно. Ви наполягаєте, щоб повністю було враховано. я ставлю на голосування пропозицію автора правки, щоб 183 правка була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. За-68 Рішення не прийнято. І, колеги, я запрошую усіх в зал. Я прошу голів фракцій: надзвичайно важливий законопроект, була проведена довга і системна робота, і важливий для життя, для життя багатьох людей. Тому я прошу відповідальності, прошу оглянути, кого нема із фракцій в залі, передзвонити, запросити заходити в зал.

Це та людина, якаприжиттєво за цим законом дає згоду на забір у неї органів і тканин, коли в неї буде констатована смерть мозку і не потрібно буде тоді запитувати родичів про дозвіл чи відсутність такого дозволу на взяття у неї органів або тканин. І насправді в суспільстві, ви знаєте, є неоднозначне сприйняття і боязнь абсолютно необґрунтована того, що когось у чогось можуть забрати. І якщо би ми в законі залишили системно статтю про права цієї людини, які як на відмову, повторну відмову від того, що вона дала попередню згоду і так далі, і оці права були б виписані системно в одній статті – тоді б було легше розуміти

Отже, 186 правка. Ставлю на голосування, щоб її врахували повністю. Хто підтримує, я прошу голосувати. 185-а, будь ласка. За-78 Рішення не прийняте. Ми доходимо до завершення. 186 правка, вона розкриває суть цього права людини на прижиттєво, письмово… який заявив про те, що людина надає згоду на забір у неї органів і тканин після констатації смерті мозку якраз про те, що людина може відмовитися в будь-який час і практично неможливо буде здійснити будь-який забір органів і тканин без фіксованого фіксованого заходу в базу даних з залишенням слідів обов'язкових електронних про те, що в базу даних тим, хто приймає рішення про забір органів і тканин у цієї людини, було здійснено. І це є свого роду ще один із тих механізмів і запобіжників, що без фіксації заходу в базу даних не можна ні в кого нічого забрати. А в базі даних буде зазначено, чи це людина дала згоду на забір органів і тканин, і це свого роду є захист від необґрунтованого забору органів і тканин. Отже, колеги, я ще раз пропоную завершувати. Пані Ольга, прокоментуйте, будь ласка. 10:25:07 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. ШановнийОлеже Степановичу! Відповідно до запропонованої моделі в законі кожна людина, яка дала згоду стати донором, зможе в будь-який момент відмовитися відмовитися від цього, якщо вона змінила рішення. Так, саме відповідно до цього закону трансплантація не може бути здійснена тій людині, яка не бажає, щоби це відбулося. І хочу зазначити, що вся наша релігійна спільнота, Рада Церков підтримує цей законопроект і зазначає, що вони готові підтримувати максимально суспільно добровільне донорство в Україні, де кожна людина зможе мати шанс врятувати врятувати інше життя після своєї смерті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 186, Комітет її врахував частково. Автор хоче врахувати її повністю. Хто підтримує позицію автора, прошу проголосувати, За-73 Рішення не прийняте. Отже, колеги, так виглядає, що ми можемо переходити до прийняття рішення. залі мобілізація висока, лишилося буквально кілька правок, 190, ще 190. Це остання буде чи ні? Це буде заключна правка. 190-а, будь ласка, Олег Мусій. Шановні народні депутати, я попросив би вас дуже уважно віднестися до сьогоднішнього голосування. скажемо, навіть і цих два свята, які сьогодні супроводжуватимуть наше голосування, а я щиро вірю, що знайдеться більше ніж 226 голосів для прийняття цього законопроекту, дозволить рятувати через два роки 5 тисяч життів Це надзвичайно важливий і системний закон, який допомагає побудувати нарешті цивілізовану системутрансплантології в Україні. І будь-які інсинуації відметені не тільки комітетом, а відметені оцими 20 запобіжниками, які стоять в цьому законі. Саме тому я би попросив всіх дуже відповідально поставитися до рятування життя людей, яке дасть можливість прийняття цього закону. навіть будучи автором альтернативного законопроекту, я погоджуюся повністю з цією редакцією і закликаю вас також підтримати його повністю. Шановні колеги, сьогодні перед парламентом на площі стоять десятки людей з транспарантами, які закликають вас врятувати життя інших. Це ті люди, які живуть сьогодні в Україні з пересадженими нирками, з пересадженою печінкою. Вони зібралися перед парламентом для того, щоб ви могли їх побачити, могли побачити, що їх в Україні може бути не десятки, а можуть бути тисячі людей, які будуть продовжувати працювативо славу Україні і які будуть довіряти своїй державі, які будуть захищені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, шановні колеги, ми завершили обговорення правок. Але, як я і обіцяв, перед голосуванням я надам можливість всім фракціям по хвилині сказати свою позицію. Пані Оля, дякую вам за активну, плідну роботу. Дякую авторам правок. Зараз, хто з фракцій має бажання, буде можливість хвилину виступити. Спочатку "Блок Петра Порошенка".Березенко, будь ласка, від трибуни. Потім "Фронт". Потім, наголошуйте мені, Шурма, так, Андрій. Добре, в такій послідовності і будемо обов'язково. Будь ласка, пане Сергій. Шановний пане Голово, шановні колеги! Я не буду говорити про структуру закону, про це сказала голова комітету. Але я хотів би наголосити, що в Україні щодня помирає 10 людей через відсутність органів для пересадки. Лише одиниці отримують шанс на операцію з трансплантації. Ви знаєте, як з дня на день жити з надією на те, що ти можеш вижити, а в кінці ти розумієш, що всі шанси втрачені? Лікарі на сьогодні безсилі, наші фахові професори, через те, що у них зв'язані руки законодавчо. І держава повинна втрутитись в цей процес. У розвинених країнах світу трансплантація є стандартом лікування при багатьох захворюваннях нирок, серця, печінки, легенів та інших. А Україна відстає на сьогодні на 20-25 років! Наші медики не один раз вже демонстрували, що можуть і вміють проводити операції по пересадці серця чи нирки, чи іншого органу не гірше, ніж за кордоном. На сьогодні ми зробили тільки 8 пересадок серця за 20… …при необхідності тисячу на рік. Я вже не буду говорити про інші потреби. Шановні колеги! Давайте забудемо про партійну приналежність, про майбутні вибори, про все те, що нас роз'єднує. Давайте об'єднаємось навколо життя дітей. "Блок Петра Порошенка" підтримує цей закон і закликає всіх наших колег врятувати українців, які мають ще шанс. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Народного фронту" Антон Геращенко, будь ласка. 10:30:50 ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Шановні депутати! Шановний український народе! Чому я, не будучи співавтором цього закону, виступаю категорично "за"? У березні місяці цього року до мене звернулася родина цієї дівчинки, харків'янки, дев'ятирічної Поліни Дубової. Вона чекала 4 роки на пересадку серця, але не дочекалася і на початку квітня вона померла. Чому? Тому що вісім скликань Верховної Ради не прийняли такого закону, який би дозволяв би людині при житті давати згоду на те, щоб він міг свої организавіщати іншим людям, щоб вони жили. Якщо ми приймемо цей закон, я, Антон Геращенко, у числі перших підпишуся якщо раптово загину, хай мої органи йдуть на те, щоб інших людей могли спасти і вони жили надалі. Будь ласка, всі фракції, всі депутатські групи підтримайте цей закон, у всьому світі в нормальних країнах, він працює. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" ІгорШурма. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Я би хотів зараз всіх тих людей, які тут є в залі задуматись над коренем проблеми, яка сьогодні існує. Чи сьогодні є проблема змінювати ситуацію із трансплантологією? Є. Але я вас запитую, в якій цивілізованій країні запускається законопроект про трансплантацію, коли йде війна, коли йдуть бойові дії і, коли не тільки вмирають люди, вони і пропадають безвісті. Якщо ви подивитеся на той ринок, який діє в Європі, в Сполучених ужесточаються проблеми, які пов'язані з трансплантацією. Ми сьогодні, не дивлячись на цей закон, ……… площадку. Ми категорично проти того, щоб в період військових дій, війни цей закон запроваджувався. Це є перше. І ми вимагаємо, ми вимагали, щоб цей закон почав діяти після завершення бойових дій і війни. Нас не зрозуміли і не почули. Тому даний законопроект ми підтримувати не будемо. Дякую. Дякую. АндрійШипко від фракції, від групи "Відродження". Після прийняття закону ніхто не буде торгувати і вивозити органів українців, щоб ми це знали. Бо в законопроекті, який ми приймати будемо сьогодні збережена норма з 1999 року презумпція незгоди, якщо ви не згодні, ніхто вас не зробить донором. По-друге, законопроект забороняє вилучення органів і матеріалів для трансплантації у осіб, які загинули в результаті проведення антитерористичної операції та бойових дій. Тобто жоден українець, жоден військовий, жоден мирний житель, який загинув, не може стати донором. Крім того, донором не можуть стати померлі особи, яких не встановлено. Тому я просив би підійти фахово. Забути про плітки і підтримати українську медицину. Шановні колеги, бо через відсутність нормативної бази, без цього закону, ми і далі будемо мільйони євро відправляти за кордон. І тисячі наших людей, не дочекавшись пересадки нирок чи… І тисячі наших людей будуть помирати тут. Шановні колеги, це ще закон не такий як в Білорусії, бо Білорусіяшагнула вже далеко вперед, але це європейський нормальний закон. І я прошу вас підтримати, бо цей законопроект согласован з усіма організаціями, і з міжнародними, і з Радою церков. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Одна хвилина. І я прошу всіх заходити в зал, за кілька хвилин завершиться обговорення. 10:34:45 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні ключова проблема для мільйонів українців – це недоступна медицина і недоступні ліки. Уляну Супрун, тимчасовий очільник Міністерства охорони здоров'я, в народі кличуть "Доктор смерть". Із нею люди пов'язують найгірші явища в медицині. На всіх своїх зустрічах, де б я не був, люди піднімають одне питання: як нам полікувати свої дітей? Як нам полікуватись самим? Як за 1,5 тисячі гривень купити пачку таблеток, яка коштує 700 чи 1 тисячу гривень? Тому команда Радикальної партії пропонує реальний план, який дасть можливість людям отримати доступні ліки. Не профанація, якою зараз займається влада, в тому числі і протягуючи такі закони, а реальні конкретні рішення, спрямовані на те, щоб мільйони людей могли купити ліки, могли полікуватися і врятувати своє життя. Звільнення від ПДВ, контроль за ціноутворенням, обмеження рентабельності, кримінальна відповідальність за фальсифікацію ліків – от що треба українцям. А не обман, який ви тут… Дякую вам. Колеги, зараз буде два ще виступи по хвилині і після того – голосування. Тому я прошу всіх зайти в зал. Будь ласка, від "Батьківщини"

до вчорашнього дня не давала повної згоди на підтримку цього законопроекту. І я дякую всіх церковних керівників, що вчора вони прийняли рішення, що життя людини є найдорожчий божий дар. Але ми працювали не тільки з Радою церков, але зі всіма лікарнями. Я дякую пануТодурову. Я дякую всім хірургам Інституту Шалімова і іншим, які дуже серйозно працювали над даним законопроектом. Чи є в нас зауваження до нього? Є. Але це нормальні робочі процеси, які, я маю надію, що ми відпрацюємо. Ми повинні дати шанс залишитись українським хірургам в Україні, а не виїжджати за кордон і відкривати нормальні процеси. Всім тим, які говорять, в Україні корупція і тому неможна робити трансплантацію, перепрошую, це не є пов'язані питання. Бо уже 18 років ми обіцяємо, що буде у нас… прозора система контролю за цими питаннями. Я дуже прошу всіх, підтримати. А в частині зняття з посади пані Супрун, я підтримую свого колегу Олега Ляшка. Я вважаю, що вона не має права очолювати медицину України.

На вазі – життя хворої людини, яка страждає і чекає цього животворящого органу. І на вазі – життя здорової людини, яка може подати цей орган. І це дуже велика відповідальність, чи ця вага зважить це. Чи вага правосуддя, юстиції, правоохоронних органів в Україні, здатна зважити це життя. І сьогодні, в цьому залі буде прийняте прийняте рішення, чи ця вага здатна захистити життя обидвох, і сьогодні ми з вами зробимо це рішення. Дякую. Отже, завершилися виступи від фракцій. Заключне слово голові комітету, будь ласка, 3 хвилини, пані Оля. Прошу нам чітко вказати, які будуть ваші пропозиції до остаточної редакції, щоб зал розумів і знав, як ми голосуємо. Пані Оля, 3 хвилини, Богомолець. за ваші зауваження, за майже 200 правок, які були розглянуті комітетом, 80 відсотків з яких були враховані. І прошу вас підтримати та прийняти, підготовлений комітетом, законопроект у другому читанні і в цілому як закон у запропонованій комітетом редакції з урахуванням пропозицій, висловлених в ході обговорення. Власне, вчора паномЛевченко було зроблено декілька застережень, які відпрацьовані, і зараз я зачитаю буквально декілька слів. Перше речення частини другої статті 15 закону доповнити після слів "на умовах грошової компенсації" словом "державою". У першому реченні частини одинадцятої статті 16 законопроекту після слів "запитуєтьсятрансплант-координатором особисто у другого подружжя або у одного з близьких родичів цієї особи (діти, батьки, рідні батьки, рідні брати та сестри)" поставити крапку, а слова "які є доступним для запитання такої згоди та письмового засвідчення її надання" вилучити.

на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовленнябіоімплантів надається нею особисто та письмово трансплант-координатору закладу охорони здоров'я на його усний запит". Ми додаємо: "нею особисто та письмово". А частину третю статті 17 доповнити після абзацу другим новим абзацом такого змісту: "Відсутність письмової згоди її повноважного представника, наявність якого встановленотрансплант-координатором згідно з даними Єдиної державної інформаційної системи трансплантації". Абзац четвертий частини третьої статті 17 вважати абзацом третім та викласти в такій редакції: "Відсутності письмової згоди другого з подружжя або одного з близьких родичів, зазначених у частині одинадцятій статті 16 цього закону, або надходження дотрансплант-координатора протягом однієї години з моменту отримання ним такої письмової згоди, письмових заперечень щодо вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантів з тіла померлої особи, поданих особисто однією чи більше особами, зазначеними в частині одинадцятій статті 16 цього закону, - за пропозицією народного депутата Левченка, - або відсутності письмової згоди особи, яка зобов'язалася поховати померлого, батьків особи віком до 18 років або інших її законних представників на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації…" ГОЛОВУЮЧИЙ. Додайте хвилину. "…та/ або виготовленнябіоімплантів". І останнє. Підпункт 4 пункту 4 "Прикінцевих положень", яким даються доручення Кабінету Міністрів України утворити Єдину державну інформаційну систему трансплантації, доповнити на початку словами: "до 1 жовтня 2018 року забезпечити утворення та функціонування…", - і далі по тексту. Просимо підтримати пропозиції комітету та прийняти закон у другому читанні та в цілому з озвученими правками та доручити комітету спільно з Головним юридичним управлінням здійснити його техніко-юридичне опрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пані Оля. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Повернутися з лож в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги – це закон, який стосується життя і порятунку життя багатьох людей. І тому я переконаний, що в залі він буде підтриманий, я тільки прошу і вимагаю максимальної мобілізації. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині (№ 2386а-1) в другому читанні та в цілому з правками, які озвучила під стенограму голова Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольга Вадимівна із техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожний голос, прошу голосувати. Підтримуємо. Голосуємо "за". Голосуємо, колеги.

За-255 Закон прийнятий. Вітаю всіх розробників, всіх авторів. Закон прийнятий. Ми переходимо до наступного питання порядку денного це є проект Закону про внесення змін до деяких… Перепрошую, є заява про виступ. Перепрошую у мене є заява від двох фракцій: від фракції "Батьківщини" і "Самопоміч". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І тому зараз я надаю слово для виступу. Кому? Хто буде виступати? Соболєв, будь ласка, і після того переходимо до наступного закону. Єгор Соболєв, 3хвилини.Будь

Включіть мікрофон Єгору Соболєву. Усім вітання з Днем вишиванки! І звернення до всіх людей у цьому залі. Ця національна ідентичність – це не тільки наше благо, але й наші зобов'язання. Ми хочемо нагадати всім людям, всім людям, які приходили в цю Раду завдяки голосуванню людей, що одна з наших обіцянок була – встановити нові правила виборів. Правила виборів парламенту за відкритими списками партій, коли виборці зможуть голосувати як за конкретну партію, так і за конкретну людину, яку вони хочуть бачити депутатом від цієї партії. І буде подвійна відповідальність: і партії, і людини. Зараз під Верховною Радою знову зібралися люди, які очікують від нас виконання цієї обіцянки. У нас величезне прохання до всіх народних депутатів згадати, що означають ці кольори і візерунки. Ми пропонуємо спікеру запросити представниківмітингарів до себе, пропонуємо зібрати нараду представників політичних сил і прийняти це рішення, яке, нагадаю, уже ухвалено, ухвалено нами в першому читанні. Залишилося зробити один крок і пишатися цим законом. Дякую вам. Отже, переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (6275-д). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-121 Колеги, ми не виконаємо порядку денного, якщо ми будемо входити в повне обговорення, це є скорочена процедура. Я прошу вас проголосувати і підтримати. Отже, 6275-д скорочену процедуру прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуйте.

Я бачу, не встигли. Я поставлю третій раз, і уже прошу всіхзмобілізуватися, взяти участь у голосуванні. Я прошу підтримати розгляд проекту Закону6275-д за скороченою процедурою. Прошу уважно всіх проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Чотири голоси. Колеги, я бачу, що не встигли проголосувати. Я дуже прошу зараз бути на місцях під час голосування. Багато депутатів повиходило з залу. Я звертаюся до голів фракцій. Ми просто не зможемо повноцінно пройти фінансовий день. Отже, змобілізуйтесь. Голови фракцій, я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу підтримати. Прошу уважно проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Кожен голос! Голосуємо. Прошу підтримати.

За-160 Рішення прийняте. Я запрошую до доповідіВеселову Наталію Василівну. Будь ласка. Будь ласка, доповідайте. Добрий день, шановні колеги! Комітет з соціальної політики,зайнятості та пенсійного забезпечення відповідно до Постанови Верховної Ради України від 7 листопада 2017 року № 2184 підготував на повторне перше читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (реєстраційний номер 6275). Спільно з комітетом над редакцією законопроекту працювали представники міністерств: Міністерства з соціальної політики, МЗС, Мінекономіки та інші,СБУ, Національна поліція, регуляторна служба, представництво Міжнародної організації з міграції та ОБСЄ, Уповноважений з прав людини, соціальні партнери та громадські організації. Комітетом опрацьовано пропозиції народних депутатів України: Ірини Луценко, РоманаСеменухи, Олександра Дроздика, які надійшли відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України. Також було розглянуто зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, міністерств та громадських організацій. Загалом опрацьовано 45 зауважень та пропозицій, з яких враховано 33 пропозиції, враховано частково – 4, відхилено 8 пропозицій. Комітет підтримав ідею проекту, розроблену народними депутатами Луценко та іншими, що полягає у створенні в Україні умов, за яких неможливо буде допустити потрапляння людей у ситуації, пов'язані з торгівлею людьми. Тому на законодавчому рівні необхідно закріпити положення щодо контролю за діяльністю суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва працевлаштування за кордоном, встановлення відповідальності за порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або за надання послуг з працевлаштування за кордоном без відповідної ліцензії або необхідної

30 секунд, завершіть. ВЕСЕЛОВА Н.В. …та Державної служби України з питань праці, яке буде здійснювати контроль за провадженням суб'єктом господарювання і діяльності і без отримання відповідної ліцензії. Прошу підтримати законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу проголосувати,

СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово, якби сьогодні в Україні, як того вимагають рекомендації ООН, був проведений перепис населення, я думаю, що вся країна здригнулася б від реальної правди. Зрозуміло, чому уряд не хоче до проведення чергових парламентських і президентських виборів проводити такий перепис. До речі, фракція "Об'єднання "Самопоміч" в особі Олександра Опанасенка ще в 2016 році зареєструвала відповідний закон 4034а з вимогою проведення кожні 10 років такого перепису населення. Бо сьогодні в країні ми переживаємо з часів 90-х років, напевно, найстрашнішу трудову міграцію. І уїжджають сьогодні найкращі: учителі, вчені, інженери,ІТ-спеціалісти. Більше того, уїжджає молодь, бо вона не бачить перспективи ані для себе, ані для своїх дітей. За даними МЗС, більше 5 мільйонів людей сьогодні перебувають за кордоном. А враховуючи те, що реєструється кожен третій, реальні цифри трудової і просто міграції значно є більшими. Найстрашніше серед тих українців, які через власну безвихідь потрапляють в такі ситуації, вони дуже часто стають жертвами торгівлі людьми. І тут статистика також вражає. Бо кількість злочинів по відповідним статтям, зареєстровані в Національній поліції в попередньому році, втричі перевищує аналогічні показники в 2016 році! Під час попереднього розгляду "Самопоміч" висловлювала низку суттєвих зауважень до цього законопроекту, щоб він справді вже захищав тих трудових мігрантів, які виїжджають. Оскільки ті норми закону, які пропонуються, є, вибачте, суто декларативними. як можна розцінювати максимальну ставку штрафу 3 тисячі 400 гривень?! Вона не зупинить порушників. Більше того, не прописаний жодний механізм перевірки суб'єктів господарювання. Ми пропонували також уточнити зміст та надати нові істотні умови трудового договору, що укладається з мігрантом: гарантування розміру зарплати на рівні не нижче за мінімальну заробітну плату, професійні вимоги для працівника, інформацію про посаду, низку інших вимог, які б наситили цей закон справжнім

Оскільки, на превеликий жаль, знову подана вкрай низька законодавча ініціатива, яка має всі шанси стати лише декларацією. Дякую. Колеги, наступний виступ буде фактично заключним, бо більше не записались для участі в обговоренні. Тому я прошу всіх запрошувати в зал. Через кілька хвилин ми перейдемо до голосування. А зараз я запрошую до слова Сергія Соболєва, будь ласка. І прошу повертатися в зал. Шановні колеги, без сумніву, цей законопроект є дуже важливий, але, на жаль, це лише боротьба з наслідками. А чому, власне, мільйони наших громадян виїжджають за кордон? Чому мільйони наших громадян виїжджають за кордон нелегально? І я думаю, ключове і перше питання – це питання, яке ми повинні задавати уряду. Кожне наше рішення, яке ми приймаємо в цій сесійній залі повинно, в тому числі, і аналізуватися, а чи не приведе це до чергового зростання трудової міграції, причому, що є найстрашніше, нелегальної трудової міграції? Те, що відбувається сьогодні з заробітними платами вчителів, лікарів, чи не це виштовхує цих людей на заробітки за кордон при чому не по їх навіть професії, а, шукаючи місце роботи, за заробітну плату, яка буде в 5-6 разів більше некваліфікованого працівника, і саме це є причиною чому наші громадяни виїжджають за кордон. Тому цей законопроект лише вирішує частково наслідки того, що відбувається. Неврегульовані питання з мінімальною заробітною платою, абсолютна безвідповідальність роботодавців, які отримують надприбутки, але не хочуть сплачувати заробітну плату таку, яку отримують відповідні працівники за кордоном. Подивіться, що відбувається в металургії, хімії, енергетиці, отримуючи надприбутки, подивіться, які заробітні плати мізерні отримують прості працівники. Тому наша пропозиція: підтримати в першому читанні, але врегульовувати це питання по всіх напрямках, а лише напрямку нелегальної трудової міграції, коли використовуються всі незаконні тіньові механізми. Дякую. Дякую вам. Від… Ще два виступи, так, по 2 хвилини. Від Радикальної партії Олег Ляшко, від "Народного фронту" МаксимБурбак. Якщо хтось ще від груп хоче виступити, ви наперед мене повідомляйте, будь ласка, щоб я міг правильно розрахувати час. Будь ласка, 2 хвилини, Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до українців. От подивіться порядок денний Верховної Ради. Перший закон приймають – про торгівлю органами. Другий закон – про торгівлю робочою силою за кордоном. Оце і вся Верховна Рада. Оце і вся ваша повістка денна, яку ви можете запропонувати українцям: торгувати сировиною, торгувати органами і торгувати робочою силою. Хто з вас може запропонувати людям майбутнє у рідній країні крім нас? Ніхто. І нас не чуєте. Приймають закони про, значить, підтримку посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Замість того, щоб приймати закони, щоб українці мали можливість працювати, достойно заробляти і жити в рідній країні і годувати своїх дітей, ви протягуєте в першочерговому плані закони про працевлаштування за кордоном.Допрацевлаштовувались: минулого року 2 мільйони людей виїхало в Польщу працювати. І хоча там зарплата більша ніж тут, але все одно наші там на умовах батраків. По 15 людей живуть у хібарі. Немає ні соціальних пакетів, ні захисту трудових прав, безправні, як раби на галерах. І ви приймаєте закони, щоб допомогти їх туди вивозити. Скоро, як німці ешелонами вивозили наших людей, ви тепер легалізуєте всю цю трудову міграцію. Я пропоную абсолютно інший план дій, який дасть можливість в рідній країні заробляти. Це підвищення зарплат, підвищення пенсій, дешеві кредити для національного виробництва, заборона продажу сировини, модернізація основних фондів, зниженняенергозатратності. Нам уряд через Міжнародний валютний фонд нав'язує 11 тисяч гривень за 1 тисячу кубів газу, щоб люди були жебраками, і промисловість була не конкурентоздатна, і щоб ми тільки експортували сировину і робочу силу. Досить перетворювати Україну на сировинну колонію. Досить жебракувати… Будь ласка, МаксимБурбак від "Народного фронту". 11:00:31 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, звертаюся до всіх депутатів з тим, щоб ми сьогодні проголосували в першому читанні за даний законопроект, адже проблема існує. За останніми соціологічними даними, понад 10 відсотків працездатного населення України поїхали на заробітки до Європи. Це не лише питання низьких зарплат чи соціального захисту в нашій державі. Це питання вже глобальне, тому що глобалізація нашої планети відкрила двері і можливості для зовнішньої трудової міграції. І люди цілком свідомо подорожують і виїжджають для того, щоб отримати кращу зарплатню, кращу роботу і кращі умови для життя. Але нам треба зробити все для того, щоб ця проблема вирішувалась. І тому фракція "Народного фронту" вийшла з ініціативою з тим, що ми створюємо міжфракційне депутатське об'єднання "Зовнішня трудова еміграція" для того, щоб три мети ми могли подолати. це треба зробити все для того, щоб наші працівники залишалися в Україні. По-друге, це налагодити контакт з тими, які зараз за кордоном для того, щоб зробити відповідний захист їх прав та інтересів. І по-третє, треба опікуватись сім'ями, які залишилися тут і зробити все для того, щоб наші громадяни, які поїхали заробляти важку копійчину за кордон, поверталися до України. Тому, шановні колеги, чинний рамковий закон, він не працюєнаповну і нам треба створювати нове законодавство, і цим буде займатися безпосередньо міжфракційне депутатське об'єднання. ще раз звертаюся до всіх проголосувати за даний законопроект і цю проблему треба не замовчувати, адже вона є в суспільстві. І я звертаюся, і до уряду, звертаюся до депутатів Верховної Ради, зробити все для того, щоб ця проблема вийшла на вищий щабель, і щоб ми, нарешті, почали до неї відповідально ставитись. Голосуємо "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, шановний колега. Будь ласка, Ірина Луценко, вас запрошуємо до слова. Шановні колеги! Шановні виборці! Я хочу персонально звернутися до керівника Радикальної партії Олега Валерійовича Ляшка. Якщо, можливо, ви неправильно зрозуміли суть цього законопроекту, то я хочу персонально, як би вашій фракції пояснити, бо я бачу підтримку залу. Суть цього законопроекту. Міністерство соціальної політики видає ліцензії підприємцям, які займаються посередницькою діяльністю, тобто працевлаштовують наших українських громадян за кордоном, якщо вони пробують виїжджати. Відповідальність таких посередників полягає в тому, що вони мають супроводжувати наших громадян, які тимчасово збираються працювати за кордоном, не тільки до кордону України, а і по місцю працевлаштування. Вони мають перевірити чи є міжнародні договори взаємні про взаємну відповідальність, чи буде виплачуватися там легальна заробітна платня. Вони мають подивитися, як там умови праці будуть для наших громадян для того, щоб вони не жили по 13 чоловік, як ви кажете, пане Валерію, Це відповідальність цих посередників. Що ми робимо цим законом? Ми цим законом даємо можливість інспекції праці і Міністерству соціальної політики не тільки видавати ліцензії, а розробити методику і постійно контролювати тих посередників, як вони виконують свої обов'язки, коли вони взяли гроші з наших громадян. Крім того, в Законі "Про дипломатичну службу" у нас введено додаткові пункти, відповідно до яких працівники консульських установ також повинні мати перелік громадян, які виїхали працевлаштуватися за кордон, і допомагати їм у вирішенні їхніх побутових питань і питань оплати праці, а не для того, щоб у них забирали паспорти і перетворювали їх у бидло, про те, що ви говорите, шановний пане Валерію. Тому, шановні колеги, це надзвичайно серйозна проблема. Цей закон не вирішить всі моменти, з якими стикаються українці… Він не вирішить всіх питань, з якими стикаються українці за кордоном, але він дасть можливість захистити українців і ті українські сім'ї, які залишаються в Україні і є залежними від тих заробітків, що отримають наші громадяни за кордоном. Дуже прошу вас правильно підійти до голосування і підтримати цей дуже потрібний для наших громадян закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до голосування, обговорення завершене. Я прошу всіх зайняти свої місця і нагадую, що, як і обіцяв, після цього закону я поставлю пропозицію перенести Закон про ДБР на розгляд і тому прошу фракції визначитися до голосування. А зараз прошу займати робочі місця. Колеги, я прошу повернутися в зал. Готові до голосування? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадженнягосподарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (6275-д). Пропозиція комітету: проголосувати за основу. Я прошу всіх зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Тільки за основу, ми зможемо до другого читання доопрацювати, зараз пропонується тільки за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

що під нього може не бути голосів, ми домовились, що шляхом перенесення ми побачимо, є чи немає голосів. Якщо є голоси, ми зразу в нього заходимо; якщо немає голосів, щоб не поставити його під ризик, щоб не поставити його під загрозу неприйняття, як це, на жаль, вже було з законами ДБР. Я прошу зараз взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (5395-д) ми перенесли і розглянули зараз. залі присутній керівник ДБР і просить всіх підтримати цю пропозицію. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

і розглянути його зараз. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. 11:08:41 Шість голосів… Я поставлю третій раз. Колеги, давайте голові комітету. Колеги, я прошу зараз максимально зайти всіх в зал, нам бракувало буквально шість-сім голосів. І, колеги, я ставлю заключний, третій раз пропозицію про перенесення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (5395-д) на розгляд зараз. Перенести і розглянути зараз. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Хто підтримує голосуємо. Голосуємо.

167-за рішення прийнято. І я запрошую до доповіді від комітету Паламарчука… Колеги, нормально і так, і так. Дві доповіді від вас, так. Дві доповіді. Давати вам скільки? 5 хвилин? 5 хвилин, Андрій Кожем'якін. Він і автор, він і буде виступати від комітету. Будь ласка, пане Андрій. Доброго дня, шановні колеги! Дякую, Андрій Володимирович, вам і всім тим, хто сьогодні, кінець кінцем, захотів все ж таки поставити крапку, можливо, крапку про початок роботи того органу європейського зразку – Державне бюро розслідувань. До речі, тут присутні зараз в залі директор ДБР пан Труба Роман Михайлович. Я думаю, що він теж скаже свою думку. Вашій увазі пропонується розглянути підготовлений комітетом законопроект номер 5395-д. Те, що ми зробили в комітеті, підготували вже на основі тих трьох законопроектів, які були минулого разу всі провалені у Верховній Раді. Він спрямований на вирішення комплексу правових, організаційних та кадрових питань, пов'язаних із забезпеченням роботи Державного бюро розслідувань. Комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проект за основу, водночас, якщо ми врахуємо окремі слушні пропозиції комітету та Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Крім того, після проведення консультацій із фракцією фракцією "Блоку Петра Порошенка" і з Президентом особисто, після того, як ми проводили консультації з "Народним фронтом" і всіма зацікавленими прихильниками юридичних наук в парламенті, ми можемо цей законопроект, після того як зачитаю під стенограму деякі зміни, прийняти і в цілому як закон. Під стенограму пропозиції. У розділі І підпункт 3 пункту 1 проекту виключити. У зв'язку із цим підпункт 4-10 вважати відповідно підпунктами 3-9. У підпункті 3 пункту 1 проекту абзац другий викласти в такій редакції, частину першу викласти в такій редакції: в абзацах шостому років" та "п'яти років" замінити відповідно словами "семи років" та "трьох років". Пункт 1 проекту після пункту 3 доповнити новим підпунктом такого змісту: третє речення частини третьої статті 14 замінити двома новими реченнями такого змісту: "Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині першій статті 24 цього закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку затверджує директор Державного бюро розслідувань. Конкурс проводиться в порядку, затвердженому директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим підпункт 4-9 вважати відповідно пунктами 5-10. Абзац другий підпункту 6 пункту 1 проекту після слів "проектом міжнародної технічної допомоги" доповнити словами "які зареєстровані в установленому порядку". Підпункт 8 пункту 1 проекту викласти в такій редакції: у частині 1 статті 24 в абзаці другому слова "та працівники" виключити. Доповнити абзацом третім такого змісту: "Кваліфікаційні вимоги на території професійної… та критерії професійної придатності для зайняття посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та центральних органів Державного бюро розслідувань визначається абзацами 7-12 частини першої статті 13 цього закону". Підпункт 9 пункту 1 проекту викласти в такій редакції. У статті 25 назву викласти в такій редакції: "Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань". В абзаці другому частини першої слова "на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України" виключити. Все. З огляду на викладене, пропоную прийняти проект 5395 за основу та в цілому як закон з урахуванням озвучених мною під стенограму пропозицій, а з Головним юридичним управлінням за необхідності ми опрацюємо редакційні та техніко-юридичні правки. Прошу визначитися і дати можливість запрацювати цьому органу, який ми разом з вами створювали, і чекаємо ефективної боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Дякую за увагу.

тому записатися зараз на обговорення від фракцій. У нас не буде другої доповіді від співдоповідачів по оцьому закону, законопроекту, але я дам потім пану Трубі, дам виступ в кінці, підсумовуючи. Будь ласка, народний депутат Лаврик представить позицію… А, Олені Сотник передає слово, яка представить позицію фракції "Самопоміч". Просимо вас, пані Олена. …головуючій. Насправді це важливий технічний законопроект. Ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли ДБР фактично ще не створено, ми маємо лише директора і заступника. І знаходимося на дуже важливій стадії обрання місцевих керівників і фактично детективів, які мають здійснювати ключову слідчу функцію Державного бюро розслідувань. Цей законопроект на самому початку містив декілька статей, з деякими з них ми як фракція не погоджуємося, зокрема виплата за вислугу років. Ми вважаємо, що це анахронізм, від якого треба позбавлятися. Ми також вважаємо, що зачитувати в такій кількості поправки з голосу, можливо, і правильно було б, але точно не в парламенті. І на превеликий жаль, скласти свою думку до другого читання можна тільки згідно процедури Регламенту, тобто два тижні має надатися для подання поправок. І це має бути обговорено в комітеті. Я думаю, що це буде правильно, тому що так, для нас пріоритет – створення Державного бюро розслідувань, це буде безпрецедентний слідчий орган. Я нагадаю, що до нього переходять слідчі функції не тільки прокуратури, а багатьох інших правоохоронних органів. Він буде розглядати справи про корупцію в Національному антикорупційному бюро і в антикорупційній прокуратурі. Тому це дуже інструмент, хірургічний інструмент, яким не можна нехтувати. Тому фактично ми підтримуємо ідею законопроекту. Ми розуміємо, що ті технічні зміни, які зараз ним вносяться, вони потрібні для старту набору і взагалі роботи Державного бюро розслідувань. Але я закликаю колег відходити від практики зачитування поправок з голосу, які фактично немає можливості навіть зрозуміти, що в цей законопроект вноситься. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна пані Олено, ми вам дуже дякуємо за представлену позицію фракції "Самопоміч". І будь ласка, від Радикальної партії Олега Ляшка, від всієї фракції панКупрієнко буде виступати. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, даний законопроект, дійсно, як сказав голова комітету, носить технічний характер. Коли ми приймали Закон про ДБР, про найважливіший фактично антикорупційний орган в країні, ну, якось так випало, мабуть, забули чи недодивилися, не дописали в Закон "Про оперативно-розшукову діяльність" працівників ДБР. Який наслідок, на сьогоднішній день ДБР починає набір працівників. Уже подано багато документів, зроблені перші відбори. Але не можна добирати оперативників, бо в закон не прописали. І таким чином ми можемо цей процес загальмувати. Технічний законопроект. Правки, які зачитав Кожем'якін з трибуни, вони суто технічні. Ну, з десяти до семи років там стаж зменшується і фактично все. прохання підтримати цей законопроект в цілому сьогодні. У нас залишилось не так багато пленарних днів. І є дуже багато важливих питань, які ми маємо вирішити, набагато важливіші, ніж технічний законопроект про надання змоги ДБР добирати працівників. Якщо ми приймемо цей законопроект, Державне бюро розслідувань, цілком імовірно, може запрацювати вже з 1 вересня цього року. Якщо ми цього не зробимо, процес затягнеться. І тоді і директор, і заступники, і інші працівники, яких можна зараз обрати і призначити, будуть отримувати заробітну плату і нічого не робити. Як ми пояснимо нашим виборцям, куди їх гроші витрачаються? закликаю підтримати законопроект за основу і в цілому і запустити процес набору працівників. Велике всім дякую за майбутню підтримку. Радикальна партія Олега Ляшка. Дякуємо вам за висловлену позицію шановної фракції. І я запрошую до слова шановного пана Ємця, Леоніда Ємця, який представить позицію фракції "Народний фронт". Прошу вас, пане Леоніде. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, в Конституції України записано, що всі громадяни є рівними незалежно від того, якою б роботою вони не займались: чи це є вчитель, чи це є слюсар, чи це є голова районної чи обласної державної адміністрації, навіть, якщо це є голова Адміністрації Президента, ці люди мають рівні права і рівно відповідальні перед законом. У випадку скоєння злочину кожен з них має, безумовно, нести відповідальність за скоєння правопорушення, він має бути притягнутий до суду, по ньому має бути вирок. Хто має розслідувати незалежно злочини топ-посадовців? Державне бюро розслідувань. Ми прийняли закон, на сьогодні є керівництво, але, на жаль, Державне бюро розслідувань не може повноцінно приступити до роботи, тому що чи то за розумінням, чи то за злим умислом в законопроектах, які були прийняті вкралися позиції, які не дозволяють повноцінно запустити Державне бюро розслідувань в частині детективів, їх призначення та виконання ними функцій. Даний законопроект виправляє ці помилки. І на сьогодні парламент має відповісти на дуже просте питання чи хоче він, парламент, і кожен депутат, який тут є, і політичні партії, які він представляє забезпечити рівність усіх громадян незалежно від того, яку роботу вони виконують перед законом. "Народний фронт" буде голосувати однозначно за. І закликаю усіх інших депутатів і політичні сили доєднатися до такої позиції. Дякую. Дякуємо за представлену позицію шановної фракції "Народний фронт". Ми запрошуємо до слова Юрія Мірошниченка і потім ви.Да, будь ласка. Юрій Мірошниченко представить позицію "Опозиційного блоку". Пане Юрію, я прошу вас. Так, зараз вам слово. І потім, не встигли записатися "Батьківщина", ви отримаєте 2 хвилини обов'язково, якщо ще якісь фракції чи групи, які хочуть долучитись до обговорення, будь ласка. Пане Юрію, прошу. 11:23:07 МІРОШНИЧЕНКО насправді зараз вирують емоції у нас в залі, і звичайно, закон і ДБР як дуже важливий інституційний орган в правоохоронній системі викликає багато коментарів. Але я хочу роз'яснити в чому його зміст, щоби ми розуміли, що цей закон фактично дає можливість укомплектуватикадрово цей важливий орган. Адже сьогоднішня передбачена діючим законом процедура, передбачає обрання тільки в центральному апараті понад 140 посад зовнішньою комісією, яка за рік змогла обрати тільки голову і двох заступників, а, уявіть собі, ще 140 посад. Через скільки у нас запрацює цей важливий слідчий орган, який, в тому числі має контролювати і інші органи і вести слідства, якщо будуть порушення, скажімо, там в НАБУ і в інших правоохоронних органах? Тому, шановні колеги, я би запросив вас професійно підійти до цього питання, щоб ми неполітичні ставили амбіції зверху, а щоб ми розуміли, що у нас єдина держава і ця держава повинна розвиватися. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Юрій. І запрошуємо до слова Сергія Соболєва, який представить позицію фракції "Батьківщина", шановний колега. І я нагадую, що це остатній по суті виступ. А потім ми ще надамо слово пану Роману. І я прошу повертатися до сесійної зали. Будь ласка, пане Сергію. Шановні колеги, я думаю те, що сьогодні присутній в цій залі керівник Державного бюро розслідування, і якщо б була можливість йому розказати, як за ці місяці замість того, щоб займатися вже, в тому числі і оперативно-розшуковою роботою, він змушений займатися виключно питаннями приміщень. Я думаю, що це є знущання над цим органом, який, до речі, є одним з органів, по яких ми брали наші зобов'язання приведення системи боротьби з злочинністю до найкращих зразків світової системи. Коли сьогодні іде дискусія, чи треба ДБР надавати право оперативно-розшукової діяльності – люди, вдумайтесь в це! – та яке ж це Державне бюро розслідувань, якщо у нього немає є права оперативно-розшукової діяльності. Це той орган, який повинен отримати всі повноваження, тому що ці повноваження відбираютьсянакінець-то у заполітизованих органів: СБУ, прокуратури, поліції, які повинні припинити займатися непритаманними їм речами. І коли минакінець-то надамо цьому органу, в тому числі і право прослуховування, оперативно-слідчої діяльності, це буде, дійсно, орган, який буде відповідати не лише по формі назві, а буде по суті займатися реальним розслідуванням, щоб ми чітко розуміли позицію цього органу серед правоохоронної системи. Саме тому в тій редакції, в якій комітет підготував з тими незначними технічними правками, ми вважаємо цей законопроект повинен бути ухвалений вже сьогодні. Щоб буквально протягом наступних двох місяців завершити процедуру підбору кадрів… в регіональні управління і надати повноцінний механізм для розслідування, для слідчих дій і для оперативно-розшукової діяльності. Наша фракція "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект в цілому. Дякую. Колеги, дякуємо. Одне запитання, чи… В принципі всі фракції, окрім "Блоку Петра Порошенка" висловились. Є потреба? Зрозуміла позиція "Блоку Петра Порошенка". Отже, колеги, ми завершили обговорення від фракцій. Я дам ще 2 хвилини директору ДБР. І ми переходимо через 2 хвилини до голосування. Я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. І включіть мікрофон пану Роману, будь ласка. Шановні народні депутати! Прошу вас зараз проголосувати за законопроект 5395, від якого залежить повноцінний запуск Державного бюро розслідувань. Ми чекали 20 років для запуску Державного бюро розслідувань, це стало можливим лише в листопаді 2015 року, коли будо проголосовано Закон про ДБР, це було революційне довгоочікуване рішення. Вже під час запуску було встановлено, що в законі є деякі технічні прогалини, ми не можемо ще 20 років чекати для того, щоб парламент вніс відповідні зміни. Цей законопроект надає змогу обирати 140 керівних посад в центральному апараті і обрати оперативний блок. В нас 1 вересня ми запустимо роботу, з якими ресурсами це буде залежати від вас. Сьогодні за результатами голосування спостерігають громадянські інституції, а також міжнародні партнери, вони чекають на ваше рішення. Я звертаюся до кожної фракції, я звертаюся до кожного депутата, ви і саме ви вирішуєте чи проголосувати Закон "Про Державне бюро розслідувань". Закликаю: підтримайте Державне бюро розслідувань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я хотів би закликати всіх депутатів підтримати одну з наших молодих інституцій – Державне бюро розслідувань, яке сьогодні не може завершити формування із-за технічних правок. І тому я дуже прошу, і всіх взяти участь у голосуванні, і підтримати. Я поставлю за основу і після того, як я поставлю за основу, я ще запропоную скорочену процедуру до другого читання, щоб ми змогли в найближчий час його прийняти в цілому. Домовилися? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5395-д) за основу, з урахуванням правок, які зачитав голова комітету під час виступу під стенограму. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати! Голосуємо "за"!

265 – за. Тепер я ставлю пропозицію, щоб ми підготовку до другого читання зробили… Колеги, в цілому ми можемо поставити? Є заперечення, заперечує голова фракції найбільшої, Артур Герасимов. Коли є заперечення, ви знаєте, я не можу поставити в цілому. Коли є заперечення в залі, заперечує голова фракції "Блоку Петра Порошенка", найбільшої фракції. Я ставлю на голосування пропозицію підготовку по скороченій процедурі до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати за скорочену процедуру підготовки до другого читання. Прошу проголосувати.

251 – за. Рішення прийняте. Вітаю, пане Роман, з прийняттям закону.

Отже, зупиняємо дискусію, ми проголосували за основу і ми проголосували за скорочену процедуру до другого читання. Ми зможемо в найближчий період до другого читання це розглянути. Отже, колеги, зараз ми переходимо до наступного блоку питань: про включення до порядку денного сесії. я прошу всіх приготуватись до голосування. Нагадую, це буде йти без обговорення голосування за включення у порядок денний сесії – наступний блок. Прошу максимально змобілізуватись, колеги, першим стоїть Закон про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів. Я не розумію, чому вчора під час голосування його не підтримали. Не розумію, це наша практика, запроваджена нашим парламентом, розширення прав конкурсних комісій іProZorro, і я впевнений, що ми повинні цю практику продовжити. Тому, колеги, я прошу всіх підтримати включення в порядок денної сесії проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України, 8265. Я прошу всіх, хто підтримує конкурси під час закупівель підтримати даний законопроект. Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. Голосуємо.

Я ще раз поставлю. Колеги, я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Нам не вистачило невеликої кількості голосів. Дуже збуджені після попереднього обговорення, нам важливо змобілізуватися. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, я ставлю ще раз пропозицію включення в порядок денний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України (8265). Я прошу підтримати і прошу проголосувати уважно кожен голос, прошу підтримати. Голосуємо, це прогресивний антикорупційний закон голосуємо, прошу підтримати, прошу проголосувати голосуємо, кожен голос уважно голосуємо. Я поставлю третій заключний раз, колеги, і після того до іншого закону ми переходимо, 217. Отже, я прошу зайти в зал, приготуватися до голосування. Колеги, я прошу усіх максимальнозмобілізуватися. І я ставлю ще раз включення в порядок денний сесії проектЗакону "Про публічні закупівлі" (8265). Колеги, прошу всіх уважно проголосувати і бути на місці під час голосування. Я прошу, Андрій Володимирович, я прошу усіх бути на місцях, 8265 прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги, підтримуємо, прошу проголосувати, голосуємо.

Наступний... Рішення не прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (8331). Колеги, в нас сьогодні – банківський день, я вас дуже прошу давайте ми підтримуємо банківський комітет, це важливий законопроект, це включення в порядок денний сесії. Я прошу проголосувати і прошу підтримати 8331 – включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу проголосувати. Шість голосів. Я ще раз поставлю. Отже… Колеги, не виходіть з залу. Не виходіть під час таких важливих голосувань, це кілька хвилин. Отже, я ще раз ставлю проект Закону 8331 включення в порядок денний сесії. Я прошу всіх уважно проголосувати, підтримати наш Комітет фінансової політики і банківської діяльності. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Уважно! Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо.

Третій, заключний раз. Тільки я повідомляю по кілька раз. (Шум у залі) Ви в той час ведете консультації. Будь ласка, займіть робочі місця. Заключний раз я ставлю, колеги. якщо нема голосів, переходимо до наступного законопроекту. Отже, я ставлю заключний раз пропозицію включення в порядок денний сесії проекту Закону 8331. І я прошу зайняти робочі місця. Колеги в тому куті, займіть робочі місця! Отже, включення в порядок денний 8331. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос. Уважно голосуємо. Прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Голосуємо. Антон, голосуємо! Прошу підтримати. За-217 Рішення не прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266). Звертався до нас голова Комітету з питань культури і духовностіКняжицький Микола Леонідович з проханням, з дуже великим проханням підтримати. Це ж йдеться лишень включення в порядок денний сесії! Колеги, це просто нечесно. Це лишень дає змогу розглянути його, цей законопроект на комітеті. Давайте включимо його в порядок денний сесії і підтримаємо культуру і наш комітет. Я прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії проект Закону 8266. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Наступне, проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (8251). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Голосуємо.

За-183 Надто великий розрив. Наступний. Проект Закону про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фінальної Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року (8335). Прошу проголосувати, підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. За-239 Рішення прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз (8249). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. 184. Надто великий розрив. 185. І 8336: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності. 8336. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Отже, 8336 – два голоси не вистачило. Я сталю ще раз пропозицію проекту Закону 8336 включення в порядок денний сесії. Прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати, підтримати.

Голосів поменшало. Рішення не прийнято. я хочу вам нагадати, що вчора було два законопроекти: 8349 і 8350, - які просто вносять уніфікацію в законодавство, де, окрім бійців АТО, встановлюється новий статус наших бійців, для того щоб вони могли отримувати всі соціальні пільги так само, як бійці АТО. Вчора не всі розібрались з цим законом, вчора не всі зорієнтувалися. Це лишень включення в порядок денний сесії, прохання Комітету безпеки і оборони. Отже, колеги, я прошу підтримати включення в порядок денний сесії 8349, 8349, 8350. І я ще раз поставлю публічні закупівлі, як обіцянказворотня, закон ще раз поставлю. Отже, 8349 і 8350 - включення в порядок денний сесії. І я поставлю ваш потім. Будь ласка, прошу підтримати. Проголосуємо, підтримаємо, колеги. Це підтримка наших бійців на фронті. Прошу проголосувати. Голосуємо.

8249 - він набрав кілька голосів, я поставлю його, і потім публічні закупівлі. Колеги, я знаю, у нас зараз важливий Закон про валюту, але ще два голосування. Я прошу усіх підтримати і 8249, і про публічні закупівлі.

Отже, я ставлю на голосування спочатку проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз (8249). Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Підтримуємо, колеги. 218. Колеги…Колеги, я чую. Радикальна партія пропонує їхні закони поставити, тоді вони підтримають і ці закони.

Я поставлю ще раз 8249.

Я прошу всіхзмобілізуватися. Спочатку публічні закупівлі. І я вам хочу пояснити, в чому є ключова річ. Коли закон наперед не бачили депутати в руках, вони не проголосують за них. Ні, воно є в порядку денному. Вони всі були в порядку денному сесії. (Шум у залі) Ми тоді не встигнемо зайти в Закон про валюту, колеги. Ми тоді завалимось просто. Давайте ми так домовимось. Послухайте мене. Ми дамо той закон, депутати вивчать і я або до обіду або після обіду поставлю їх включення. Отак я можу пообіцяти. Депутати мають побачити, інакше ми не вийдемо на голоси просто. Отже, зараз я ставлю заключне голосування. Це є проект Закону про публічні закупівлі (8265), включення в порядок денний сесії про публічні закупівлі. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

Все. Завершили. Колеги, я обіцяю, що ми вивчимо закони, які подала Радикальна партія, і ще раз поставимо і включимо в порядок денний сесії. Ні, ми тоді не встигнемо в закон зайти. Зараз ми заходимо в наступний блок - фінансової діяльності, - колеги. Я обіцяю, що ми поставимо пропозицію Радикальної партії. Зараз ми заходимо в блок питань фінансової діяльності. І першим законом у нас стоїть в блоці фінансової діяльності проект Закону про валюту (8152 і 8152-1). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати скорочену процедуру. Уважно! Прошу проголосувати.

Це стоїть питання перше в блоці порядку денного. Хтось, може, не прочитав. Першим запрошую до виступу Луценко Ірину Степанівну. І прошу лаконічно, бо в нас лишилось не багато часу. Пані Ірина, прошу лаконічно. Шановні колеги! Шановний пане Голово! Чинне валютне законодавство, основою якого є 25-літній Декрет про систему валютного регулювання, є застарілим і не відповідає сучасній практиці організації валютного регулювання. Саме тому Президентом України на розгляд парламенту внесено, визначено як невідкладний проект Закону про валюту (реєстраційний номер 8152), яким пропонується скасувати застарілий цей декрет. Натомість запроваджується принцип: дозволено все прямо, що не заборонено законом. Прийняття даного законопроекту дозволить скасувати передбачені сьогодні неефективні та недоцільні обмеження. Зокрема, інвестування за кордон у рамках лімітів більше не буде вимагати індивідуальних ліцензій. Замість валютного контролю для операцій на суму понад 150 тисяч гривень передбачається валютний нагляд, операції до 150 тисяч гривень не підлягатимуть нагляду взагалі. Не буде потрібна реєстрація кредитів від нерезидентів. Однією з ключових новел законопроекту є скасування санкцій, передбачених сумнозвісною статтею 37 Закону про зовнішньоекономічну діяльність. Мова йде про скасування такої санкції, як зупинення зовнішньоекономічної діяльності і втрата ліцензії. Наявність такої санкції є одним із чинників зловживань з боку контролюючих органів в цій галузі і в цій сфері. Угодою про асоціацію з Європейським Союзом Україна взяла на себе зобов'язання перейти до стандартів валютного регулювання, які застосовуються в Європейському Союзі, запровадивши вільний рух капіталу. Шановні колеги, під час підготовки до розгляду законопроекту в першому читанні, ми, спільно з комітетом, ґрунтовно опрацювали і альтернативний законопроект, запропонований нашими колегами з інших фракцій, зокрема, мова йде за результатами їх опрацювання. Ми дійшли висновку і… Мова йде про наступне. Уточнення принципів валютного регулювання, розширення переліку уповноважених установ, визначення видів відповідальності та заходи впливу на порушників. Це ті прекрасні норми, які передбачені альтернативним законопроектом і які прекрасноімплементуються в законопроект, запропонований Президентом України. Прийняття цього нового закону є надзвичайно важливим для нашої країни, він запровадить вільний рух капіталу, розширить можливості… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за можливість виступити. Хтось з вас рахував насправді, що нам треба, щоб відновити економіку України до стану 2008 року? Нам треба зростати, як мінімум, вдвічі швидше ВВП, ніж ми зростаємо зараз. А щоб отримати ВВП в 1 мільярд доларів через 10 років нам треба зростати на 13-15 Як це можливо зробити? Єдиний спосіб – це економічне зростання, це економічна лібералізація. Весь світ сьогодні конкурує за ресурси, за людей і за ідеї.Стартап, блокчейн, біткоїн – це абсолютно нормальна термінологія зараз для наших дітей, а ми з вами ще тут зараз намагаємося відмінити Декрет про валютне регулювання 1991 року, який нас ставить в один рівень з дуже нерозвиненими африканськими країнами по валютному регулюванню. Що пропонує президентський законопроект? Це дуже важливо. Він пропонує цей декрет відмінити, але чи пропонує він реальної лібералізацію валютну? На жаль, ні. Тому що вільний рух капіталу він має закріплюватися не тільки загальними принципами, він має гарантувати бізнесу, і зараз я звертаюсь до бізнесу, це у ваших інтересах сьогодні відстоювати позиції максимально визначені. Щоб ви знали, що що буде завтра з валютним регулюванням, що буде завтра з ваших експортом? Чи будуть обмежені можливості ваших валютних розрахунків? Президентський законопроект нічого цього не визначає, він дає повнудискрецію Національному банку України визначати всі обмежувальні заходи. Більше того, він протирічить Основному Закону – Конституції. Тому що в ньому абсолютно не виписана відповідальність осіб. це означає, що Нацбанк буде одних карати, а іншим давати можливість працювати. Тому ми вважаємо це не прийнятним і запропонували альтернативний законопроект, в якому чітко визначили, що є вільним рухом капіталу, чітко визначили, що Національний банк України має аналізувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Ми фактично визначаємо, що можуть обмежувальні заходи діяти лише шість місяців один раз на рік і не більше. Ми не обмежуємо можливість розрахунків в валюті і лише даємо можливість Національному банку у випадку фінансової нестабільності вводити певні обмеження. І, головне, ми вводимо чітку відповідальність, щоб бізнес знав за що і в якій мірі він буде сплачувати штрафи. Тому я закликаю народних депутатів згадати, що ми знаходимося в парламентсько-президентській…. Запрошується до співдоповіді перший заступник голови комітетуДовбенко Михайло Володимирович. 15 травня 2018 року на засіданні комітету профільного були розглянуті обидва законопроекти: 8152 - поданий Президентом і 8152-1 - поданий групою народних депутатів. Хочу сказати, що ми на засіданні комітету зафіксували одноголосно позицію всіх і експертів, банківське середовище, народних депутатів про те, що чинне законодавство, до речі, не 91-го, а 93-го року, слід суттєво оновити. Тому ми врахували також, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своїх висновках, в цілому підтримуючи спрямованість законопроектів, висловлює до них свої зауваження і пропозиції, які ми можемо доопрацювати в межах другого читання. Також Кабінет Міністрів України принципово підтримує необхідність внесення змін до законодавства та у своєму листі зазначає, що не підтримує альтернативний законопроект у зв'язку з наявністю наявністю великої кількості зауважень. Національний банк України підтримку подає законопроекту 8152 і зазначає, що деякі положення законопроекту 8152-1 (альтернативного) можуть бути підтримані. Хочу сказати, що ми на засіданні комітету прийняли компромісне рішення, а саме ми вважаємо, що треба підтримати законопроект президентський 8152 з пропозиціями комітету до статей 1, 2, 4, 11 та нової редакції статей 14 і 15 законопроекту Президента. Вважаємо, що це є добрий компроміс для того, щоб ми могли в другому читанні знайти порозуміння серед усіх депутатських груп і фракцій. Тому прошу підтримати це компромісне рішення 8152 законопроект, згідно з пропозиціями комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я продовжую роботу. І прошу зараз провести запис: два – за, два – проти. І, колеги, максимально й лаконічно.

Олена Сотник, будь ласка. ОстріковаТетяна, будь ласка. Шановні колеги, перш за все дозвольте вас привітати з Днем вишиванки. Нехай ваші вишиванки принесуть вам добробут і щастя. Що стосується валюти. Закон Президента декларує, лише декларує принципи валютної лібералізації, але не пропонує при цьому конкретні положення і всі… вирішення конкретних питань передає на Національний банк постановами. Але ж у нас і на сьогодні Національний банк уповноважений постановами вирішувати будь-які питання щодо регулювання правил обігу валюти. І ми сьогодні бачимо, що ці повноваження використовуються неефективно, валютне регулювання є жорстким, застарілим і надтозарегульованим для підприємців в їх зовнішньоекономічній діяльності. Тому ми подали альтернативний законопроект, який ці всі речі прописує на рівні закону. Зокрема, про що йдеться? Зараз мене слухають підприємці, вони, переконана, це зрозуміють, ідеться про захисні заходи, які НБУ не може встановлювати на термін більше 6 місяців, а президентський законопроект цього не пропонує. Але, більше того, ми прописуємо в законі чіткий перелік критеріїв, за умови яких Національний банк має право тоді встановити ці заходи. Граничні строки здійснення розрахунків. Також ми запроваджуємо декларативний строк їх продовження, а не так, як зараз є, за висновком МЕРТ, і як це залишається в Президента. Зарахування валютної виручки – так само 180 днів. Щодо обов'язкового продажу валюти ми чітко вказуємо, що це не може бути більше 50 відсотків від надходжень, і не повинно застосовуватися до надходжень валютної виручки нижче 50 тисяч доларів. Але найголовніше, шановні колеги, не може бути вільного руху капіталу безантиофшорного регулювання в Податковому кодексі, а, на жаль, в пакеті із цим законом такий законопроект про антиофшорне регулювання Президентом не поданий. Тому розглядати це потрібно спільно. Дякую за увагу. Дякую і дякую, що в час ввійшли. Хочу попередити, я не буду нікому надавати 30 секунд, ми просто не встигнемо інакше. Моє завдання – правильно організувати роботу. Отже, від Радикальної партіїЛінько, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, чи треба нам Закон про валюту?Да, дійсно потрібен, це питання не назріло, а, як до мене, вже перезріло. Ми маємо два законопроекти: президентський і альтернативний. Мали дуже великі дискусії на базі нашого комітету. Моя точка зору, що, звичайно, коли в країні криза, коли слабка економіка, НБУ повинен мати інструменти для стабілізації ситуації у кризових умовах. Але чим чіткіші будуть прописані ті критерії з застосуванням законів, тим краще зможе працювати НБУ, і тим більш ми прибираємо там корупційні ризики. Що ми пропонуємо в даному законопроекті? В альтернативному законопроекті деякі питання були враховані під час засідання комітету, в президентському законопроекті, але головне – те, на що ми наполягаємо, і те, що, ми вважаємо, повинно бути вписано в законопроект про валюту. Наш проект встановлює чіткі межі, які дають НБУ можливості… які не дають НБУ валютні обмеження. Ми пропонуємо робити це не більше, ніж 6 місяців на рік, на період. Ми пропонуємо, крім того, при введенні обмежень вказати не тільки термін термін їх і підстави їх застосування, а перелік осіб, на які вони поширюються і прогнози від даного впливу. А після того, як ці обмеженні будуть зняті, то ми пропонуємо і раді НБУ дати свої висновки для того, наскільки подіяли сьогодні ці обмеження чи ці санкції. Наш підхід дуже простий. Малий і середній бізнес має вільно працювати. Закупати обладнання, сировину та матеріали виробництва, а люди, наші українці, – отримувати вільно гроші від своїх родичів з-за кордону. І в інтересах економіки, щоб сьогодні Україна працювала, і економіка розвивалася. Тобто ми пропонуємо доопрацьовувати даний законопроект. А взагалі, він дуже потрібний. Дякую. Дякую. Я прошу прихильників законопроекту лаконічніше виступати. Дякую, пане Рибалка. І заразДолженков Олександр від "Опозиційного блоку". Будь ласка. Шановні колеги і шановні громадяни України! Я не розумію, чому такий системний законопроект розглядається в скороченій процедурі. Це по-перше. Законопроект важливий, він нетривіальний, але ми зараз поспіхом, десь протягом 15 хвилин, намагаємося втиснутися і розказати про всі приваби чи неприваби, негативи цього законопроекту. Ані президентський законопроект, ані альтернативний законопроект не пропонують дійсної валютної лібералізації, це по-перше. Принцип "дозволено все, що не заборонено" не реалізовано ні в першому, ні в другому законопроекті. Чому? А тому що для того, щоб запрацювали зазначені законопроекти, нам необхідно розглянути і прийняти пакет законопроектів про оподаткування контрольованих іноземних компаній, про запровадження міжнародного фінансового моніторингу щодо обміну фінансовою інформацією, щодо оподаткування постійних представництв. Нам необхідно розглянути і законопроект про одноразове декларування активів фізичних осіб. Де ці законопроекти? Президент цей законопроект визначив як невідкладний. А в чому ж пропонується лібералізація? При прийнятті цього законопроекту Національний банк України скасовує попередні свої рішення, але заходи захисту, які приймаються відповідно до статті 12 законопроекту, він приймає ці підзаконні нормативно-правові акти. І вони є чинними до моменту набуття чинності і до набуття чинності рішення, у відповідності до якого буде спостерігатися стабільність фінансової системи. Що це означає? Національний банк України концентрує одноособово всі адміністративні неринкові важелі валютного регулювання. Що це означає? Ідея добра, однозначно, але нам в будь-якому випадку довторого читання, до другого читання необхідно працювати над тим, щоб зменшити самостійність і одноособовість Національного банку… 30 секунд.

це захисту обмеження суб'єктів валютного ринку в розпорядженні їх валютою, а це перший номер для забезпечення інвестиційної привабливості країни. Дякую вам. І, колеги, заключний виступ, Сергій Соболєв від "Батьківщини". Я прошу всіх запросити в зал і секретаріат Верховної Ради, і всіх голів фракцій прошу запросити в зал. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Сергій. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, давайте згадаємо, коли з'явився Декрет про валютне регулювання. Це були найстрашніші часи. З того часу минуло вже 15 років, і, на жаль, цей законопроект, який був дуже важливий в той час, до цього часу діє з тими неринковими нормами, з якими він фактично продовжує йти ці 15 років і тупцювати по економіці країни. Наша фракція проаналізували і президентський законопроект, і альтернативний. Але перше, з чого я хочу почати і, користуючись нагодою, я звертаюсь до Голови Національного банку. Скажіть, будь ласка, ви, маючи право законодавчої ініціативи, чому до цього часу не внесли жодної пропозиції щодоантиофшорного регулювання? Ми залишаємось єдиною, я підкреслюю, єдиною країною, яка не прийняла до відома всі панамські і інші скандали. І до цього часу у нас законодавство залишається в тих нормах, які діяли 15-20 років назад. це ваш прямий обов'язок. Бо ви, як ніхто, збираєте інформацію про те, як через офшорні інапівофшорні юрисдикції ухиляються від сплати мільярдів доларів податків. І ви не вносите нічого?! Тому цей законопроект має право на існування, тільки якщо він буде розглядатися в комплексі зантиофшорним законодавством. По-друге, ну, хіба можна нічого не змінювати, по суті назвавши законопроект новим законопроектом?! В президентському законопроекті далі залишається єдиний орган, який і надалі регулює будь-який експорт валюти,

Саме тому наша фракція буде підтримувати законопроект депутатський і за нього проголосує. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Я прошу голів фракцій запросити депутатів на робочі місця. І, колеги з лож, друзі, щоб ви встигли проголосувати. Давайте ми повернемось в зал, і я вам скажу, яка буде послідовність голосувань. Є базовий законопроект, є альтернативний. Спочатку буде базовий, а потім, якщо він не набере голосів, тоді буде поставлений альтернативний. Наголошую ще раз: тільки за основу ми приймаємо, тільки за основу. І тому всі правки ми можемо внести. І, колеги, ще одну річ скажу технічну. Оскільки ми перейшли від включення в порядок денний сесії, цей закон теж стояв там, я просто його не поставив, включення в порядок денний дня. І я поставлю першим технічне голосування: включення в порядок денний, - а потім вже два закони. Це просто в тійсуматосі ми не встигли це проголосувати. Я прошу дуже уважно зараз всіх зайняти робочі місця, я сказав вам, яка буде послідовність голосування і я прошу всіх уважно і відповідально проголосувати. Отже, перше голосування - і прошу всіх мене підтримати в цьому голосуванні, - це включення в порядок денний для прийняття рішення і закону 8152, і альтернативного 8152-1. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримайте, колеги. Це формальне включення, я його не включив в порядок денний. 276. Тепер ставлю на голосування проект Закону про валюту (8152) за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

253 – за. Рішення прийняте. Ми встигли ввійти в Регламентом передбачений час, але тепер відповідно ми пізніше почнемо. Згідно Регламенту я змушений оголосити перерву на 30 хвилин. О 12:45 я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи.

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (6027-д). І я прошу, колеги, всіх заходити в зал і приготуватись до продовження нашої роботи. Будь ласка, заходьте в зал. Голови фракцій, запросіть депутатів в зал.

Прошу заходити в зал, колеги, і займати робочі місця.

Колеги, я буду рекомендувати, щоб ми розглянули 6027-д за скороченою процедурою. Вже нехай зал визначається. Щоб ми змогли пройти всі закони, змогли пройти ефективно. Обдумайте цю мою пропозицію, може ви її підтримаєте. Отже, я оголошую початок розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (6027-д). І я прошу колег в залі підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-103 Колеги, я ще раз поставлю, але якщо не буде голосів, ми зайдемо в повну. Вже 12:52, вже був час бути би на роботі, колеги. Отже, зараз я ще раз поставлю пропозицію скороченої процедури. Якщо не буде голосів, ми ввійдемо в розгляд за повною процедурою. І я закликаю усіх підтримати дану пропозицію, щоб проект Закону (6027-д) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-114 Рішення не прийняте. Ми переходимо до розгляду по повній процедурі. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності,Довбенка Михайла Володимировича. Будь ласка, пане Михайло. Шановні колеги! Сьогодні в економіці країни маємо величезну системну проблему, яка зв'язана з галуззю кредитування. Ми розуміємо, що якщо ми не активізуємо кредитування, навряд, чи ми можемо в нашій країні вийти на ті темпи економічного зростання, які сьогодні потрібні для того, щоб ми могли покращувати добробут наших людей. відсотки, вони сьогодні недостатні для того, щоб ми могли рішати це важливе соціальне завдання в нашій країні. Хочу сказати, що в галузі кредитування ми маємо проблему, яка пов'язана з тим, що більше 55 відсотків всього кредитного портфелю в нашій країні це проблемні кредити. Що означає проблемні кредити? Це означає, що більше 90 днів ці кредити не обслуговуються, не гасяться відсотки, не сплачується зобов'язання, в тому числі і не сплачується тіло кредиту. Хочу сказати, що це приводить до того, що в банках зменшується грошова маса, ресурсна маса після того, як не повертаються ці кредити, а відповідно від цієї ситуації потерпають вкладники, наші українські громадяни, які сьогодні не можуть мати впевненість, що після такої ситуації у них буде стопроцентна гарантія повернення всіх вкладів. Хочу сказати, більше того, ці боржники, яких більше половини, це боржники, які шукають будь-які прогалини в нашому законодавстві для того, щоб уникнути відповідальності за невиконання зобов'язань, взятих перед банками і фінансовими установами. Я вважаю, що досить цікава інформація і важлива від банків, і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб полягає в тому, що у деяких випадках кількість юридичних осіб-позичальників, які оголосили про банкрутство в банках, сягає до 80 відсотків. Це значить, щоб не нести відповідальності за договорами кредитними, оголошують себе банкрутами і таким чином вважають, що можна буде уникнути, уникнути, враховуючи ті прогалини законодавства, які є. Хочу сказати, що цей законопроект (6027-д) ми розглядали вже з вами. Була до попереднього тексту низка зауважень від наших головних експертних установ і тому маю підстави всі повідомити вам про те, що Національний банк України, Кабінет Міністрів України в цілому і Міністерство фінансів України підтримують прийняття законопроекту з врахуванням висловлених зауважень. Ми мали можливість в комітеті розглянути всі ці зауваження і переважна більшість їх врахована. Хочу сказати, що після того, як ми їх врахували переважна більшість членів комітету, а це представляють всі депутатські групи і фракції підписалися під цим законопроектом 6027-д, як доопрацьований. І маю надію, що сьогодні в залі вони переконають своїх колег, що після того як ми доопрацювали цей документ, його можна підтримувати. Хочу сказати, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловлювало ряд зауважень до первинного зареєстрованого проекту. Але вони більшою мірою також враховані нашим комітетом в доопрацьованому тексті. А решта, ті, які не враховані ми вважаємо, що вони можуть бути розглянуті у другому читанні. Хочу сказати, що зауваження, які були вони дали можливість нам внести зміни до Закону "Про банки і банківську діяльність", зміни до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Також зміни до Закону "Про заставу", зміни до Цивільного кодексу України. Також зміни до Закону України "Про іпотеку", зміни до Законів України "Про дорожній рух" і "Про нотаріат", зміни до Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зміни до Закону України "Про державну реєстрацію цивільного стану". Хочу сказати, що я з авторами впевнені, що прийняття законопроекту дозволить зробити серйозний поштовх у кредитуванні і бізнесу, і громадян України. В першу чергу довгострокового, спрямованого на поліпшення житлових умов наших громадян України. Тому ми пропонуємо проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (реєстраційний 6027-д) прийняти за основу, надавши можливість збалансувати його положення з метою недопущення звуження прав споживачів фінансових послуг і під час опрацювання в другому читанні. Хочу сказати, що, насамкінець, зазначений законопроект віднесений Кабінетом Міністрів України до першочергових важливих для активізації економічного життя нашої країни. Спасибі вам.

Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, цим законопроектом ви говорили, що зменшується фінансове навантаження на позичальника порівняно з сьогоднішніми умовами ну, це така загальна фраза. Уточніть абсолютно чітко і конкретно, щоб було зрозуміло нам усім, наскільки відсотків порівняно з сьогоднішнім станом речей зменшується оце фінансове навантаження на того, хто хоче позичити кошти. Бо на сьогодні ми знаємо дуже багато банків, які приховують платежі, написано нуль, а насправді потім виходить 40 відсотків Наскільки реально після прийняття закону в абсолютних цифрах буде зменшено оце фінансове навантаження на тих, хто хоче взяти кредит? Дякую за запитання воно дуже важливе. Але хочу сказати, що сьогодні кожний комерційний банк – це недержавна установа. І кожний комерційний банк має свої зауваги, коли він працює з кредитором. Я вважаю, що сьогодні не можна чітко сказати по всій банківській системі, на якій… але я вважаю, що це може бути від 25 до 50 відсотків полегшено, значить, оцей тягар, який ми хочемо знизити за рахунок того, що вносимо оці зміни, доповнення, в тому числі і вже прийняті нами в доопрацьованому варіанті. Дякую. Дякую. Продовжуємо нашу роботу. І зараз, будь ласка, запитання від народного депутатаЄвтушка. Я перепрошую, відволіклася. Будь ласка, панеЄвтушок. Не відволікайтесь, пані головуюча. СергійЄвтушок, фракція "Батьківщина". Працюємо. Сьогодні велике свято, всіх з святом! А у мене запитання до доповідача наступне. Ми, звичайно, проаналізували всі положення постатейно даного законопроекту, даної законодавчої ініціативи. І я думаю, спікер від фракції "Батьківщина" буде озвучувати нашу позицію стосовно підтримки абонепідтримки. Але в мене до вас наступне запитання. Я вже сказав, що ми проаналізували постатейно весь документ і чітко розуміємо, що 90 відсотків цих статей відповідають оцінці юридичної відповідальності позичальників, тобто дебіторів. Скажіть, будь ласка, чи не варто, можливо, було би не у вашому комітеті розглядати цей законопроект, а в Комітеті з питань правової політики? Ну, це дуже важливо, якщо це стосується юридичної відповідальності – це одна історія, якщо це стосується банківської сфери – це зовсім інше. Давайте, будь ласка, відповідь. Дякую, пане Сергію, дуже правильне запитання і актуальне. Хочу сказати, що ви праві, ціла низка положень, вони розглядалися в тих законопроектах, які готував правовий комітет. Але є нюанси, які пов'язані із, зокрема, в Законі про заставу, який стосується виключно, ну, скажімо, термінів, які можуть бути враховані конкретними банками, і тому ми внесли зміни і в Закон "Про банки і банківську діяльність" в тій частині, яка стосується саме цього аспекту. що нами разом з юридичним департаментом узгоджені зміни до Закону "Про іпотеку", до Закону "Про нотаріат". Хоча здається, що це законопроекти, які підпадають під юрисдикцію того комітету, але в частині роботи саме фінансових кредитних установ ми вважали, що тут може бути ініціатива від нашого комітету. І тому і сьогодні експерти і банківське середовище… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд завершити, будь ласка. ДОВБЕНКО М.В. І тому і експертне середовище, і банківське середовище підтримує цю нашу ініціативу. Ми маємо позитивні схвалення і тому сьогодні маємо всі підстави просити вас підтримати цей законопроект. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я вже не відволікаюся, уважно слідкую за регламентом. Будь ласка, запитання народного депутата. Всі вичерпали запитання ми зараз. Прошу вас, панеДовбенко, проходьте до вашого робочого місця. Колеги, ми не маємо доповідача, співдоповідача до цього законопроекту. МихайлоДовбенко представив позицію і авторського колективу, і профільного комітету, і тому зараз згідно Регламенту ми переходимо до обговорення. І спочатку будуть виступи від депутатських фракцій. Я дуже прошу всіх бажаючих взяти участь в цьому обговоренні, записатися. Дякую.

Олег Лаврик, "Об'єднання "Самопоміч". Ми сьогодні, справді, приймаємо законопроект про відновлення кредитування, але давайте подивимося трошки глибше. Чому немає зараз довіри до банківського сектору? Чому немає довіри до кредитування? Чому немає довіри до банків і чому така велика кількість позичальників на сьогоднішній день є в ситуації, коли не можуть повернути банківські кредити, не можуть повернуть ті зобов'язання, які вони з того часу на себе брали? Як ми можемо довіряти банківській системі, коли у нас велика кількість банківських установ, які отримали в заставу майно, які отримали в заставу квартири людей після погашення таких зобов'язань з точки… зі сторони позичальників, не дають можливості звільнити заставне майно, коли іпотечна установа місяцями не звільняє іпотеки з застави? Як ми можемо довіряти банківським установам, коли люди, які отримали майно, дали в заставу своє своє майно, свої квартири, і не маючи можливості погасити зобов'язання, квартири продаються через виконавчу службу за 10, 15, 20 відсотків їх реальної вартості? Оці всі моменти створюють просто недовіру не лишень до банківського сектору. Ці речі створюють недовіру взагалі до системи кредитування і до банківської, і до державної системи, до державних установ в Україні загалом. треба спочатку відновлювати довіру до державних установ у країні, ліквідувати політичну корупцію в державі. Давайте приймемо Закон про вибори за відкритими списками, Виборчий кодекс, а тоді будемо говорити промакіяжні речі, пов'язані з банківським фінансуванням. Дякую. Дякуємо. І, будь ласка, позицію "Опозиційного блоку" представить народний депутат Володимир Гусак. Просимо вас до трибуни. Шановні українці, шановні колеги, шановна головуюча! Раніше цей законопроект мав назву: про підвищення довіри між банками та їхніми клієнтами. І в Україні взагалі не вистачає довіри: не вистачає довіри між Президентом та Прем’єр-міністром, не вистачає довіри між фракціями парламенту, які нібито входять до коаліції, і головне, не вистачає довіри українського народу до нинішньої української влади. Можна сказати, що відсотків українців зараз недовіряють Верховній Раді. Можливо, варто було б прийняти Закон про підвищення довіри до Верховної Ради України, або просто краще працювати. Зараз цей законопроект має назву: про відновлення кредитування. І справді за останні кілька років в Україні відбулася справжня руйнація банківської системи. одним з наслідків цієї руйнації стало різке скорочення, а в багатьох випадках і просте припинення кредитування. А без належного кредитування не буде економічного зростання і, відтак, не буде жодного підвищення добробуту українців. У цьому законопроекті є кілька позитивних норм, які, дійсно, можуть допомогти розширенню кредитування і головне – захистити права українців. Зокрема скасовується норма про обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів застави транспортних засобів, автомобілів. Це має спростити та здешевити процедуру отримання кредитів на придбання автомобілів і, відтак, стимулювати продаж автомобілів в Україні. Це добре для українців. Також вводиться норма, за якою при застосуванні змінюваної процентної ставки, у разі, коли банк захоче збільшити цю процентну ставку, а це те, що банки у нас завжди роблять, я не знаю випадків, коли б банки зменшували цю процентну ставку, то в такому разі позичальник має право протягом 30 днів достроково погасити кредит. Раніше такого права не було. Зважаючи на ці невеличкі, але позитивні зміни, наша фракція підтримає цей законопроект у першому читанні. Дякуємо за вашу позицію. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" народний депутатДемчак. Він з місця буде виступати. Прошу. Шановні колеги! Я буду більш предметним. І хочу сказати, що ми маємо на даний момент, які проблеми у банківському секторі для відновлення кредитування. Це неефективний і формальний інститут поруки, складний та ризиковий механізм визначення змінюваної процентної ставки, недосконалість інструментів позасудового врегулювання, неефективне визначення вартості наявність в законодавстві норм, які дозволяють припинити іпотеку і таким чином непогашувати кредит. Прогалини в законодавстві, які дозволяють відчужувати майно боржників без згоди заставодержателя. Для того, щоб відновити кредитування, цей процес має бути двостороннім. І якщо ми зможемо уникнути зловживань, відповідно ринок буде прозорим, відносини між тими, хто надає позики, і тими, хто являється споживачами цих фінансових послуг, вони будуть прогнозовані, і відповідно буде стабільність, а стабільність породжує ріст,ріст кредитування, який надасть в перспективі і ріст економіки. Ми розуміємо, що для того, щоб дати поштовх для росту економіки нам потрібно відновити кредитування. Цей закон має дуже практичнепримінення. Ми зібрали банківську спільноту і вислухали. Саме всі ці позиції, які я тільки що озвучив, вони були озвучені банківською спільнотою і вони зазначили, що це якраз і є тими стримуючими елементами для відновлення кредитування. Тому я прошу підтримати цей законопроект, дати можливість відновити прозорі стосунки між фінансовими установами і позичальниками і відповідно відновити кредитування. Дякую за висловлену вами позицію від фракції "Блок Петра Порошенка". Будь ласка, традиційно Радикальна партія дає слово своєму лідеру. Ні. Дає слово Андрію Андрію Лозовому, а фракція вся підтримує його, таке дружнє плече. Будь ласка. 13:13:15 ЛОЗОВОЙ А.С. Передаю слово лідеру Радикальної партії, голос якого чекають мільйони людей. Я теж красиво оголосила вашого лідера. Добре. Будь ласка, панеОлеже. 13:13:22 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Моя покійна бабуся казала: "Називай хоч горшком, тільки в піч не саджай". Мені байдуже, як ви будете представляти мене. Для мене важливіше чи матимуть українці роботу в рідній країні, чи матиме національний бізнес доступні кредитні ресурси і чим ми будемо торгувати: робочою силою, сировиною, органами, перетворивши країну на колонію, чи достойною країною на європейському континенті, де кожен українець матиме достойне місце в рідній країні. Зараз влада хоче за черговий кредит Міжнародного валютного фонду підняти ціни на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Хто з українців може заплатити такі гроші? Водночас МВФ вимагає не підвищувати зарплати, не підвищувати пенсії. Натомість підвищення цін на газ і продаж землі. Це політика, яка приводить до сировинної залежності, до бідності і до колонізації. Ми пропонуємо іншу політику. Політика економічного розвитку, сильна країна, достойна країна. Один із важливих інструментів в цій політиці, це доступні кредитні ресурси. Тут півдня сидить Голова Національного банку Яків Смолій, за якого наша команда не голосувала, коли обирали його Головою Національного банку. Пане Яків, у вас язик є? Чого ви мовчите, півдня тут сидите? Чого ви не вийдете на трибуну? Я переконаний, що і бізнес, і національні виробники хотіли почути від вас про політику Національного банку. Коли ви знизите облікову ставку? Коли ви зробите наших національних виробників конкурентоздатними? Коли наші промислові, сільськогосподарські, будь-які інші виробники матимуть можливість брати кредити хоча б по тій вартості як у Польщі, щоб була конкурентоздатна наша продукція. Щоб не дешевою робочою силою торгували, а готовою продукцією. Але ви півдня сидите мовчите, замість того, щоб вийти і чесно бізнесу сказати, коли Національний банк буде міняти цю політику. Без зниження процентних ставок по кредитах неможливий розвиток економіки. Немає потреби ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду. Не треба ні ціни на газ піднімати, ні на комуналку, ні землю продавати. Якщо Національний банк дасть дешеві кредити, якщо замість торгівлі сировиною торгуватимемо продукцією, якщо замість торгівлі дешевої робочої силою даватимете доступні кредити для молоді, для придбання житла, для початку власного бізнесу. Ми вимагаємо від вас змінити грошово-кредитну політику. Дати можливість національній економіці розвиватися. Перестати бути філіалом Міжнародного валютного фонду… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я маю зауважити, що згідно Регламенту, як головуюча я іду по Регламенту, згідно Регламенту у нас зараз іде обговорення народними депутатами України. Я прошу з повагою ставитись і до гостей Верховної Ради, і до Регламенту, згідно якого поки що немає права на виступ нашого шановного Голови Національного банку України. Але, звичайно, якщо Голова Національного банку України матиме наснагу і бажання підсумувати наше бурхливе обговорення, коректне, я сподіваюся, далі, то ми з радістю і з честю великою для нас, надамо йому право виступити. Дякую. І, будь ласка, зараз від шановної фракції "Батьківщина" слово надається Юрію Одарченку. Прошу вас, пане Юрію. Шановні колеги! Даний закон явно і грубо дискримінує права позичальників. У нас складається враження, що не банківська система для розвитку України і взагалі розвитку клієнтів, які хочуть позичати і розвивати цю економіку, а навпаки, клієнти для того, щоб і економіка України, для того, щоб розвивалися банки. Запропонований проект є дуже суперечливим. Там, дійсно, є деякі моменти, які поліпшують якість правового регулювання кредитних відносин. Але інша його частина значно збільшує можливості банків та зменшує права кредиторів. Я зупинюся на недоліках цього проекту. По-перше, щодо видачі платіжного засобу за довіреністю, то така пропозиція суперечить регламенту всіх міжнародних платіжних систем. Користуватися платіжною карткою іншої особи заборонено, незалежно від наявності довіреності. Це все одно, що видавати довіреність на використання паспорту іншої людини. На даний час, до рахунку може випускатися кілька карток на різних людей, саме таким чином людина може дати доступ до своїх коштів іншій особі. Але це робиться не через довіреність. Пропонується - увага, тут, шановні колеги! - Зняти з банків обмеження щодо зменшення вартості кредитування. Тобто банк може в будь-який момент змінити ставку по кредиту, на абсолютно будь-яку величину. Кредитор матиме лише 30 днів для дострокового погашення заборгованості або ж повинен буде платити за новою ставкою. Економіка України і державний бюджет дуже багато видавав коштів на рефінансування. Ми маємо весь час тільки якісь скандали, які є в пресі про те, що банки, керівництво банків, недобросовісно діють. А тут є шалений тиск на Поручитель тепер не може відмовитися від своєї поруки у випадку, коли банк збільшує відсотки за кредитом, що збільшився розмір відповідальності. Так, поручитель залишається відповідальним в межах первинного договору, але це немає зараз ніякого значення, коли людина поручається за іншу людину, вона і аналізує ймовірність невиконання зобов'язання. Одне діло поручитися за сплату 10 тисяч гривень, а зовсім інше за сплату мільйону, навіть якщо розмір відповідальності поручителя залишиться той самий, поручитель розуміє, що ймовірність погашення більшого розміру кредиту значно менша. Крім того, значно збільшуються строки пред'явлення вимог до поручителів: з шести місяців до трьох років, так само збільшується строк пред'явлення вимог до спадкоємців: до одного року з дня, коли кредитор дізнався про смерть свого боржника. це може статися через дуже багато років і довести момент, що коли кредитор дізнався про дату смерті, буде надзвичайно важко. 30 секунд, будь ласка, завершити. ОДАРЧЕНКО Ю.В. Тепер ще раз прошу уважно: значно спрощується стягнення майна за іпотекою, ще більше українців можуть стати безхатченками. Шановні колеги, я взагалі не розумію цієї системи, односторонньої зміни вартості кредитів. Чомусь вкладник не може в односторонньому порядку вимагати, щоб йому сплатили більший відсоток за депозитом, який цими грошима користується, має таке право. Подібні дії треба взагалі заборонити законодавчо, а ми тут намагаємося полегшити банкам життя. Пропоную цей законопроект повернути на доопрацювання. Дякую. Зрозуміла позиція вашої фракції. Колеги, мені здається, всі фракції мали можливість виступити в обговоренні. Групи депутатські, не хоче ніхто, немає бажання доєднатися? Я прошу тоді зараз записатися на виступи від народних депутатів України, будь ласка.

Будь ласка, народний депутат Ленський, вам слово. Народний депутат Ленський передає Рибалці слово. Будь ласка, прошу, пану Рибалці мікрофон увімкніть. Доброго дня шановні колеги, ми вважаємо, що це вкрай необхідний законопроект і довгоочікуваний. розглядали це питання на нашому комітеті і вважаємо, що треба прибрати всілазейки для того, щоб, підкреслюю, недоброчесні, недобропорядні юридичні та фізичні особи, які сьогодні беруть беруть кредити в банку, а потім не повертають, прибрати ці для них лазейки. Чому? Тому що, коли банк отримує "токсичні" так звані кредити-активи. А я хочу сказати, що в державних банках, наприклад це 60 навіть то ці всі активи, ці всі мінуси вони покладають на наших звичайних громадян, на громадян, які сьогодні беруть кредити для того, щоб купити житло, можливо і єдина. І друге питання – це питання, коли у нас виникає криза, вкрай сьогодні нашій економічно слабкій ситуації. Всі ці відсотки і всі ці "токсичні" кредити є приводом для того, щоб банк був закритий, банк був відправлений на Фонд гарантування вкладів. Остання криза, яку ми побачили в 2014 році – це валютні позичальники, це люди, які взяли в кредит житло, взяли в кредит, єдине житло, я підкреслюю ще раз. І ми всі їх бачили під стінами Верховної Ради . Безумовно цей законопроект треба доопрацювати, але ми вважаємо, що сьогодні тільки так ми можемо робитиконтрміри для того, щоб понизити ті "токсичні" кредити і унеможливити, прибрати корупційні лазейки для того, щоб не порядні фізичні, юридичні особи брали і не повертали кредити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, наступний виступ пані Заружко, буде виступати, Валерія. Запрошуємо вас, ВалеріяЗаружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні громадяни України! По-перше, хочу привітати вас сьогодні з Днем вишиванки. Це дуже важливе свято для кожного українця, яке показує нашу національну єдність та показує нашу вірність українським традиціям. А по-друге, хочу надати вам дуже важливу річ, що декілька мільйонів українців, на жаль, сьогодні не можуть святкувати це свято разом з нами. Я говорю про тих декілька мільйонів українців, які залишились на окупованій території, які вимушені жити зараз не в Україні, а в так званих штучних новообразованиях, штучно створених державах. Я сьогодні хочу сказати про те, що майже 2 мільйони українців вимушені були виїхати з цих територій, тому що держава не змогла захистити їх. Не змогла, по-перше, захистити, а, по-друге, надати їм дійсної підтримки: підтримки на придбання житла. Наприклад, що змогла зробити така маленька держава як Грузія, а не змогла зробити така велика держава як Україна. Бо сьогодні ці люди потребують реальної допомоги, потребують пільгового кредитування на придбання житла. Але, що ми бачимо? Вже чотири роки вони поруч з нами і ніхто їх не помічає. Не помічає чому? Тому що цих людей позбавили навіть їх конституційного права приймати участь у виборах, і це жахлива несправедливість. Таку жахливу несправедливість ми спостерігаємо, коли ми бачимо пенсіонерів, які не отримують, на жаль, своєчасної пенсії, які вимушені проходити процедури ганебної верифікації. Це люди, які віддали все своє життя, будуючи економіку нашої країни, а сьогодні вони вимушені стояти з протягнутою рукою і чекати від держави, коли держава надасть можливість їм отримати їх законні пенсії. Сьогодні ми вимагаємо від держави, щоб вона зробила певні дуже конкретні кроки, щоб було надане пільгове кредитування кожному біженцю, щоб люди змогли, нарешті, отримати житло, тому що вони залишили ту частину, ту окуповану територію разом з малими дітьми та літніми батьками. Ці літні батьки сьогодні жертви режиму, які не отримують своєчасної пенсії, не отримують достойної медичної допомоги: не можуть отримати доступні Це люди, які дуже й дуже потребують уваги від держави, уваги від кожного з вас. Давайте сьогодні в це свято, в День вишиванки, не будемо робити вигляд, що цих людей між нами не існує. Вони серед нас і вони такі ж українці, як ми з вами. Тому я дуже хочу, щоб сьогодні мій голос був почутий в цій залі і щоб людям нарешті надали таку необхідну їм допомогу. Дуже дякую вам за увагу. Ще раз зі святом! Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, коли ми говоримо про кредитування, то ми повинні чітко розуміти, що, якщо в українській економіці не відновиться кредитування реального сектору економіки, то нам немає про що говорити, про розвиток української економіки і про ріст валового внутрішнього продукту. Більше того, саме що найбільш важливе, що сьогодні українська економіка не може бути конкурентоздатною в порівнянні з європейськими економіками. виробничій об'єкт в Європі, в тій самій Польщі, ви отримуєте кредит під 3 відсотки на 10 років з терміном кредитування. Якщо ви хочете придбати обладнання в тій самій Угорщині ви отримаєте кредит під 1,5 відсотки з терміном погашення, як мінімум, 15 років. Якщо ви хочете придбати той самий вантажний автомобіль в тій самій Європі – ви отримаєте кредит терміном на 20 років під 3 відсотки кредитування. Чи можливе сьогодні відновлення кредитування в Україні? Ну давайте скажемо, в кінці кінців, чесно, що і цим законопроектом, хоча його потрібно однозначно приймати, ми не розпочнемо повномасштабне кредитування, оскільки воно неможливе сьогодні. Чи можна дати доступний кредит при двозначному рівні інфляції? Ні. Чи можна дати довготерміновий кредит, коли термін депозиту сьогодні складає один рік? Ні. Чи є ж відповідь на питання: а що можна зробити для того, щоб в найкоротшій перспективі відновити кредитування? Відповідь на це питання є і я неодноразово з цієї трибуни говорю про те, що нам потрібно приймати глобальні закони, стратегічні закони. І відповіддю на питання, що може бути відновленням кредитування в Україні, є введення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Я хочу нагадати, що з 1 січня 2019 року ця система повинна працювати в Україні. Але поряд з тим, на жаль, я змушений констатувати, що законопроект 6677, який регламентує порядок введення і дії накопичувальної пенсійної системи, на жаль, ставиться щоразу у Верховній Раді у непрохідну частину. Саме тому я звертаюся з цієї трибуни. Понад з розглядом даних законопроектів як тактичних, я говорю про те, що ми в найкоротший час повинні розглянути законопроект 6677 щодо введення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, оскільки саме цей законопроект дозволить вже в найближчий час відновити довготермінове і реальне кредитування української економіки. Дякую. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Політика нашої команди – це доступні кредити, тому що це одна з умов нормального розвитку України. Щоб молода сім'я мала можливість взяти житло в кредит, щоб людина, яка хоче завести власну справу, створювати робочі місця, могла взяти доступний кредит, а не так, як зараз; і окремі спеціальні програми для тих людей, які особливо заслуговують на підтримку з боку держави, наприклад, для лікарів. Що відбувається сьогодні? Мене сьогодні повідомили про ганебну ситуацію. Відомий в нашому рідному Рівному лікар обласної дитячої лікарні, травматолог Віктор ІвановичЮзепчук, який був на фронті, з власної волі поїхав як польовий лікар, він півроку не може отримати довідку про те, що він в зоні проведення антитерористичної операції. Штаб АТО, треба віддати належне, абсолютно вчасно подає ці документи на Міністерство охорони здоров'я, але "Доктор смерть" Уляна Супрун (в.о.міністра) і її заступник, права рука пан Лінчевський, який безпосередньо за це відповідає, довели ситуацію, що по півроку ті наші лікарі і медичні працівники, які героїчно захищали здоров'я наших бійців на фронті, вони не можуть отримувати… по півроку цю довідку. Це ганебна ситуація. Я закликаю Прем’єр-міністра втрутитися. Влада має працювати для людей і цінувати їхній подвиг, а не знущатися над ними, як сьогодні над польовими лікарями знущається "Доктор смерть" Уляна Супрун. Дякую. Колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту по суті. Є прохання від народного депутатаДовбенка як автора законопроекту і представника профільного комітету виступити із заключним словом. Також шановний голова Національного банку України Яків Смолій так само просить слова. З радістю надамо йому цю можливість, хоча Регламент не передбачає. І я просто просила б колег, якщо є бажання, щоби присутні в ложі уряду гості, запрошені долучались до обговорення, давайте коректно просто про це говорити. І ми, звичайно, завжди знайдемо можливість надати слово і вислухати і позицію, і роз'яснення щодо того чи іншого законопроекту. Будь ласка, спочатку панДовбенко, і потім шановний пан Смолій. Прошу.

різні точки зору на ту чи іншу ситуацію, яка зафіксована в законопроекті. Тому я хочу сказати, що, колеги, коли виступаєте, треба читати законопроект. І тоді не будедвочитання, і буде чітко зрозуміло, що. Я не хочу зараз апелювати до всіх, у законі записані досить чіткі норми. Я тільки одну позицію хочу зафіксувати, що всі не тільки народні депутати, але й ті, хто слухають сьогоднішнє засідання, зрозуміли. Тут була позиція зафіксована, що нібито законопроект не захищає позичальників. То я хочу послати до деяких чітких позицій, які зафіксовані в цьому законопроекті. зменшені строки пред'явлення кредиторам спадкоємця вимог до спадкоємця з 1 року до 6 місяців. Це захищає позичальників від можливих зловживань з боку банків? Захищає. Друге. Пропонується зобов'язатиіпотекодержателя звільняти іпотечне майно від накладених ним зобов'язань не пізніше ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості іпотекодержателем знову ж таки з метою захисту прав позичальників, які виконали зобов'язання. Це тільки так. Дальше. Я хочу сказати, змінена найгостріша для позичальників - фізичних осіб норма про позасудове врегулювання. І якщо раніше у випадку позичальник за замовченням залишався ще винним частково кредит, сьогодні цього немає. Тому, колеги, я прошу вас. Сьогодні нам вдалося в комітеті врегулювати переважну більшість речей, які носили двозначність або нечіткість. Тому прошу вас підтримати цей законопроект, підтримати всіх колег нашого комітету, які працювали над цим документом. Дякую. 6027-д голосуємо "за". Отже, колеги, через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Тому я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу також Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Зараз заключне слово – Яків Смолій. І після того переходимо до голосування. Я переконливо прошу усіх зайти в зал. Будь ласка, Яків Смолій. Включіть мікрофон. Дякую, пане Голово! Шановні народні депутати, шановні колеги! Національний банк просить підтримати законопроект 6027-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування. Проект цього закону належить до пріоритетів уряду на 2018 рік і підтримується як Міністерством фінансів, так і Кабінетом Міністрів. Його повністю підтримує Національний банк. Повноцінне відновлення кредитування блокується низкою прогалин в діючому законодавстві України, які знижують ефективність діяльності банківського сектору і зокрема про що було відмічено в доповіді МихайлаДовбенка. Неефективний інститут поруки, в тому числі існування широко застосовуваної схеми ухилення від виконання свого обов'язку за договором поруки шляхом ліквідації основного боржника-юридичної особи. Складний і ризиковий механізм визначення зміну процентної ставки, недосконалість інструментів позасудового врегулювання, що на практиці нівелює застосування цього способу врегулювання боргу. Необ'єктивне визначення вартості предмету іпотеки. Наявність в законодавстві норм, які дозволяють припинити іпотеку в судовому порядку. Прогалини в законодавстві, які дозволяють відчужувати майно боржників без згоди заставодержателя. Відсутність можливості перевірки банком в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, інформації, що впливає на спроможність виконання особою власних зобов'язань тощо. Прийняття проекту Закону України № 6027-д забезпечить вирішення проблемних питань, які створюють системні перешкоди для відновлення кредитування національної економіки і продукують додаткові ризики діяльності національних та іноземних інвесторів. За умов захищеності прав кредиторів банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це, безумовно, сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту, зниженню вартості кредитів та відповідно полегшенню доступу суб'єктів господарювання і фізичних осіб

Прошу зайняти робочі місця. Я переконливо прошу молодих депутатів вернутись на місця. Пане Олексій! Отже, хто в ложах, я прошу повернутись на робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. Ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (номер 6027-д) за основу. Всі поправки ми зможемо внести до другого читання. Прошу підтримати, колеги, підтримаємо Національний банк і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо Я бачу, що не встигли всі. Я поставлю на повернення, а вас, в свою чергу, прошу запросити депутатів в зал. Прошу показати по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 85, "Народний фронт" – 49, "Опозиційний блок" – 16, "Самопоміч" – 16, радикальна партія – 19, "Батьківщина" – "Воля народу" – 4, "Партія Відродження" – 3. Отже, майже усі фракції підтримують. Треба тільки змобілізуватись і зайти в зал. Запросіть депутатів в зал, голови фракцій. Подивіться, кого немає, і запросіть в зал. Іще одне прохання: бути на місцях під час голосування. Бути під час голосування на місці. Отже, зараз я поставлю на повернення і я прошу всіх повернутися на робочі місця, щоб я не робив зауваження і не називав прізвища. Я прошу повернутися на місця, в тому числі із лож. Колеги, ви встигаєте проголосувати, з ложі? Отже я ставлю пропозицію повернутися до голосування. І я прошу всіх активно взяти участь в голосуванні. Прошу приготуватись. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (6027-д) повернутися до пропозиції комітету. Прошу проголосувати і прошу, переконливо прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Кожен голос. Будь ласка, я попрошу тоді. Голосуємо. Уважно, кожен голос. Голосуємо. 232. Повернулись. І тепер я ставлю проект Закону 6027-д за основу. Прошу всіх взяти участь в голосуванні і проголосувати уважно за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Голосуємо. 13:41:25 237-за. Рішення прийняте. Переходимо до наступного закону.

Колеги, переходимо до наступного закону порядку денного. До мене звернулися з проханням перенести закон, щоб мобілізувати голоси, але мені це має сказати голова комітету Довбенко. Якщо він буде згоден. Отже, наступний ваш Закон про кредитні спілки. Але є пропозиція, яку озвучує голова фракції, щоб ми перенесли 8226, а вже після обіду, перейшли до кредитних спілок. Колеги, ви, будь ласка, політичні фракції і комітет,визначіться і скажіть мені рішення. я поставлю цю пропозицію на голосування. Я хочу наголосити, в нас є п'ять законів, які в блоці фінансової та банківської діяльності. Пропозиція фракцій і комітету полягає в тому, поскільки до обіду небагато часу, щоб ми перенесли 8226, а продовжили банківські закони після обіду.

І ми переходимо до проекту Закону 6405 про кредитні спілки. Колеги, у нас є 15 хвилин.

За-132 Я ще раз прошу підтримати скорочену процедуру, бо ми не встигнемо до обіду проголосувати його, пройти. Отже, я ставлю ще раз пропозицію на голосування, що проект Закону 6405 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, у нас ситуація є проблемна в залі, я відверто вам говорю, ми зараз просто завалимо важливий банківський закон. Дві фракції вимагають, щоб перенести 8226, а потім вже продовжити банківський.

Колеги, я дам цю ситуацію на розсуд залу. Я остерігаюся, що ми надважливі банківські закони завалимо. Голова комітетуДовбенко, підійдіть до мене, будь ласка, Отже, комітет погодився для того, щоб ми не поставили під ризик важливі банківські закони, зараз перенести 8226, а банківські після обіду. Але ви мені скажіть, за цієї умови ви підтримаєте банківські закони, за цієї умови? Я звертаюся до вас, ви підтримаєте банківські закони, якщо ми зараз перенесемо? Підтримуєте, так добре, це домовленість в залі, але я все одно поставлю на розсуд залу. Хто за те, щоб ми перенесли і розглянули до обіду проект закону, який ви говорили, 8226? Він стоїть через два. Хто за те, щоб ми його перенесли і розглянули зараз, прошу проголосувати. Прошу підтримати, проголосувати, хто за те, щоб ми зараз його розглянули. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати. Не всі зорієнтувались, я ще раз поставлю.

Отже, я ще раз поставлю на голосування, якщо не буде голосів ми перейдемо в наступний закон. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію, перенести 8226 для того, щоб ми консолідували голоси під банківські закон. Хто підтримує прошу проголосувати. Хто підтримує перенесення, прошу проголосувати.

195. Не перенесли, колеги. І тому ми… я поставлю ще раз наступний Закон кредитні спілки, я прошу ще раз скорочену процедуру, підтримайте, колеги. підтримайте, тому що 8226… послухайте мене уважно, колеги, він стоїть… він стоїть через три закони. Якщо ми зайдемо в повну, ми надто пізно до нього дійдемо, підтримайте скорочено кредитні спілки – це буде мудро. Підтримайте скорочену. Отже, прошу підтримати, 6405 скорочену процедуру. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати скорочену. за. Рішення прийняте. Я запрошую до доповідіДовбенка Михайла Володимировича, будь ласка. Рибалка буде доповідати? Будь ласка, пане Рибалка. І прошу всіх бути на місцях, колеги. 13:48:57 РИБАЛКА С.В. Шановні колеги! Безумовно, всі ми в цьому залі хочемо, щоб у нас була сильна, економічно розвинута країна. Що таке сильна, економічно розвинута країна? Це нові робочі місця, це можливість виготовляти і відкривати нові підприємства, виготовляти власну продукцію. Нам треба позбутися від країни сировинного придатку. Однак, одна з причин слабкої економіки – це недостатній розвиток малого і середнього бізнесу. Наприклад, країни Європейського Союзу та Америки, куди ми так прагнемо, до них попасти і вони для нас як приклад, 60 відсотків – це малий і середній бізнес, у нас, наприклад, 15. Дрібні підприємства переживали такі ж кризи, як пережив і банківський сектор. Банкам часто не цікаво кредитувати дрібні підприємства. У світі ефективним інститутом є кредитування через спілки. Що таке спілки? Це люди, які об'єднались і можуть давати малі кредити для того, щоб закупити чи семена, чи якісь якісь дрібні кредити. Тому ми пропонуємо проголосувати за цей законопроект, за важливий законопроект про кредитні спілки. В Україні вони вже працюють, але рівно рік тому на виїзному засіданні у Львові ми зустрічались з представниками кредитних спілок. Вони дуже просили, щоб ми цей законопроект обговорили і зареєстрували, а також винесли в зал. Я дуже вас прошу підтримати малий і середній бізнес, підтримати сьогодні фермерів. До речі, ми добилися того, що фермерські господарства можуть бути засновниками цих кредитних спілок і давати ті кредити, які сьогодні не цікаво давати банкам. Національний банк, уряд, підтримують цей законопроект. Я пропоную проголосувати його в першому читанні. Після цього на базі комітету створити робочу групу для того, щоб цей законопроект зробити більш досконалим. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Отже, зараз від комітету -Довбенко. Будь ласка, коротко. як зараз, до обіду, ми голосували за всі конструктивні законопроекти, так і після обіду ми будемо голосувати за всі конструктивні законопроекти, в тому числі і той, який… бо, я є там співавтор, ми теж будемо голосувати. А тепер, що хочу сказати, що ще один конструктивний законопроект – це 6405, який ми зараз розглядаємо, який доповідав пан Рибалка. впродовж останніх 2 місяців на нашу адресу профільного комітету і на адресу Голови Верховної Ради надходять тисячі звернень від громадян України, кредитних спілок, громадських організацій, фермерських господарств, які просять внести на розгляд цей законопроект. Ми у нашому профільному комітеті його розглянули давно. Наш комітет його підтримує. Я радий, що тут є одностайність наших колег народних депутатів. Хочу сказати, що сьогодні складаються так обставини, що банківська криза зачепила дійсно надто серйозно всю сферу кредитування. І так получається, що в деяких районах в нас немає жодного кредиту від банківської установи і тільки кредитні спілки виручають споживче кредитування, фермерські господарства, релігійні громади для того, щоб ми підтримали, в тому числі дуже важливі такі сфери, які потребують сьогодні підтримки, а саме, це житлове... ремонтні роботи на житло людей. І я думаю, що сьогоднішній законопроект дозволяє вирішити ці питання. Хочу сказати, що ми маємо підтримку Кабінету Міністрів і Національного банку, які пропонують підтримати цей законопроект. Головне науково-експертне управління зазначає, що доцільно доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицію. Ми розуміємо, що до другого читання в нас є всі підстави врахувати ці зауваження. Дякую вам. У нас обмежений час, тому давайте лаконічно. Будь ласка: два – за, два – проти, проведіть запис. Добре, що не багато записаних. Будь ласка, Олександра Кужель. Від "Батьківщини" – Олександра Кужель. Злодейство – це коли приймаються законопроекти без розуміння регуляторної політики. Регуляторна політика передбачає, скільки приносить недоліків або "за" державі, бізнесу і споживачам. Ви прийняли закон по банках, який 100 відсотків негатив несе для споживача і бізнесу. Бо колиРожкова з Гонтаревою руйнувала банки, вони зруйнували всіх підприємців, які вклади там, і не повертають їм гроші. А кредити фізичних осіб цим банкам, які вони зруйнували, вони через Фонд гарантування продали за – послухайте! – один відсоток вартості колекторським фірмам. Тепер другий законопроект – за кредитні спілки. Скажіть, будь ласка, чи повинна держава відповідати за видані ліцензії кредитним спілкам? Повинна. Бо вона їх видала, люди довіряли і пішли вклали гроші. Ще в період пана Суслова, який очолював тоді контроль за кредитними спілками, вони зруйнували всю систему кредитних спілок. Що в цьому законопроекті? А нічого! Ви пишете, пан Рибалка, що це буде гарантуватися Фондом гарантування кредитні спілки. Шановний, ну далі ви пишете: "при прийнятті законопроекту". А даного законопроекту нема ще в проекті і нема доручення Кабінету Міністрів. І це відтягнення, це є обов'язок, який нічого не гарантований. Але є принципові питання. Наприклад, не врегульовуються основні питання щодо залучення депозитів. Проект не містить положень щодо захисту прав споживачів кредитних спілок не деталізує відповідальності за порушення вимог закону. Нівелюється обов'язковість повернення кредитною спілкою внесків, якщо я вирішила вийти з цієї кредитної спілки. Не передбачається можливість проведення зовнішнього аудиту діяльності. І крім того… ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте відверто скажемо, що цей закон протягується ради одної норми: що дається можливість створення кооперативних банків, які будуть новими МММ. "Батьківщина" не буде голосувати за цей законопроект. Дякую вам. Від "Самопомочі" Лаврик Олег Васильович. 13:56:21 ЛАВРИК О.В. Олег Лаврик, "Об'єднання "Самопоміч". В цьому залі ми справді приймали дуже багато законопроектів, які стосувалися і відновлення кредитування, відновлення довіри до банківського сектору. І давайте поставимо зараз собі запитання: чи відновили вони цю довіру? Та ні. А які реальні шляхи держави для того, щоби це відновити? Ми маємо сьогодні позицію найбільшого в Україні банку - "Ощадного банку", селах, в сільській місцевості закриває свої відділення заради одного – заради отримання прибутку. А як повинні жити в тих селах люди, не маючи взагалі ніякого доступу до фінансової послуги? Ми в цьому залі вже кілька років приймаємо рішення щодо позиції держави по ринку землі. А як ми можемо говорити про ринок землі, коли в нас на селі не сформований середній клас. Хто ту землю зможе викупити: знову великі олігархи, які туди прийдуть, чи бідні селяни, які не мають за що деколи і прохарчуватися? Відновлення кредитної кооперації, просвітництво на селі через кредитну кооперацію, через кредитні спілки – оце сьогодні є задачею держави. Ніякі закони про довіру не приведуть до іншого, не дадуть як не самоорганізація людей. Тому закликаю сьогодні зал підтримати Закон про кредитні спілки, проголосувати, а до другого читання врегулювати всі питання, які зараз там є ще дискусійними. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, зараз буде ще два виступи: від Радикальної партії – Рибалка, потім заключний від "Блоку Петра Порошенка"Демчак. За чотири хвилини ми переходимо до голосування. Я продовжую роботу до завершення цього закону на 15 хвилин. І я дуже прошу лаконічно, бо ми втратимо просто голоси в залі. Будь ласка, Рибалка, 1 хвилина. Включіть мікрофон. Мені б хотілось відповісти шановній колезі з фракції "Батьківщина". Перше. Мені б дуже хотілось,да, мені б дуже хотілось, щоб представники "Батьківщини" дійсно були в фінансового-банківському комітеті і працювали. Тому що казати, що "Баба Яга проти" і нічого не пропонувати – це не конструктив. Тому що я вважаю, що треба, треба, щоб "Батьківщина" приймала участь от у цьому, у цих законопроектах. Це перше. А по-друге, ви підіть малому, середньому бізнесу, господарникам скажіть, що не треба сьогодні кредитування малого і середнього бізнесу і що вони насіння не можуть купити в сезон. Оце підіть і розкажіть, як ми це слухали на засіданні у Львові. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Репліка, Олександра Кужель. "Батьківщина" була названа, фракція була названа. Я хочу відповісти від фракції "Батьківщина" нашу позицію. По-перше, ми кредитними спілками займаємось з 2009 року, коли була криза і зруйнувались всі кредитні спілки. І по цей час люди ходять до нас. Ми звертаємось до уряду, до панаКубіва. І жодна людина в уряді не хоче встати на регулювання за відповідальність держави перед вкладниками кредитних спілок. Чи відповідає цей закон тим потребам, які просять люди? Ні. Він є загальний. Від його прийняття нічого не зміниться. Він нічого не вирішує. В другому читанні його виправити неможливо, тому що він має невірну концепцію. Отже, колеги, заключний виступ. Через хвилину ми переходимо до голосування. Я прошу голів фракцій, запросіть депутатів в зал. Я прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, щоб всі депутати, хто в кулуарах, зайшли в зал і зайняли робочі місця. Одна хвилина,Демчак, і переходимо до голосування. Будь ласка. 14:00:23 ДЕМЧАК Р.Є. Шановні колеги, даний закон ні проГонтареву, ні про Рожкову, ні про банки. Я прошу підтримати малюків – кредитні спілки. Саме про це законопроект 6405. Ми на базі нашого комітету збирали не одну робочу групу і в тому числі і круглий стіл у Львові і вивчали практику роботи. Цей законопроект, він розроблений за підтримкиUSAID. А також ми використали практичний досвід Польщі у цьому питанні. цей закон, фактично він виводить діяльність кредитних спілок на нові сучасні умови і пропонує визначити організаційні, правові, економічні засади роботи кредитних спілок. Крім того, ще вносяться зміни у ряд законодавчих актів, які зараз стримують розвиток кредитного бізнесу намікрорівні. Дає можливість законопроект крім фізичних осіб бути учасниками кредитних спілок фермерським господарствам, кооперативам, професійним спілкам, а також релігійним організаціям, які… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, завершуйте. які знаходяться саме локально за місцем розміщення кредитної спілки. І саме головне, увага, можливість кредитним спілкам вступити в Фонд гарантування вкладів. Тому, враховуючи всі ці норми, ми, прийнявши цей закон, приведемо діяльність кредитних спілок і можливість їхньої роботи до сучасних норм. Прошу підтримати законопроект 6405. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Але, колеги, я дивлюся, в залі недостатньо депутатів, запросіть в зал, подивіться кого немає. Щойно я бачив як вийшло кілька депутатів з залу. Поверніть депутатів в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про кредитні спілки (номер 6405) за основу, лишень за основу. Ми зможемо до другого читання правки і пропозиції доповнити до закону. Я переконливо прошу усіх підтримати і проголосувати. Отже, голосуємо, підтримуємо 6405 за основу. Голосуємо. 198. Я поставлю на повернення. Але я прошу, по фракціях покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 77, "Народний фронт" – 47, "Опозиційний блок" – 12, "Самопоміч" – 20, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 3, "Відродження" – 4. Майже усі підтримують фракції.Змобілізуйтесь, колеги! Займіть свої робочі місця, зараз я поставлю пропозицію повернутись. Це буде несправедливим як ми цей закон не підтримаємо. Будь ласка, я даю 30 секунд. Прошу секретаріату ще раз повідомити, щоб депутати зайшли в зал і зайняли робочі місця. Не виходіть, будь ласка, не виходить з залу. Добре.

я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду пропозиції і висновку комітету про проект Закону про кредитні спілки (6405). І я прошу всіх приготуватись до голосування, я прошу всіх підтримати дану пропозицію. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Я ще раз поставлю, колеги. Нам требазмобілізуватись, хоча би щоб ми змогли в комітет направити. Не виходіть із залу, я ще раз говорю. Я ще раз ставлю пропозицію повернутися до розгляду. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати повернення до розгляду. Прошу підтримати

Наступна пропозиція: в комітет на доопрацювання. Колеги, будьте на місці, щоб ми не втратили законопроект в цілому. Я прошу всіх підтримати пропозицію в комітет на доопрацювання. Я думаю, ця пропозиція може бути усіма підтримана. Колеги, підтримайте дану пропозицію: в комітет на доопрацювання – це компромісна пропозиція. Я прошу підтримати пропозицію проект Закону про кредитні спілки (6405) (6405) в комітет на доопрацювання, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Остання пропозиція: суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Отже, Отже, я ставлю на голосування заключну пропозицію: суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 14:06:43 За-203 За-203 Рішення не підтримане. Проект Закону 6405 відхилено. Колеги, час для ранкового засідання завершений. Після обіду ми перейдемо до наступного проекту закону фінансового блоку – 6027. Тому я прошу усіх о 16 годині прибути в зал. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.